Tere päevast, head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu kolmapäevast istungit. Kohaloleku kontroll, palun!

Kohalolijaks registreerus 65 Riigikogu liiget, puudub 36. Nüüd, head kolleegid, on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Tõnis Lukas, palun! Austatud juhataja! Head kolleegid! Isamaa fraktsiooni nimel annan ma üle keeleseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse [eelnõu], mida me oleme ühes versioonis juba ka selles koosseisus siin saalis

Aga kus me siis praegu oleme? Eesti keele roll ühiskonnas, avalikus ruumis on nähtavalt kahanenud, näiteks ilmub artikleid, tuleb Keeleametilt informatsiooni – on kahanenud. Meie eelnõu [eesmärk] ongi eesti keele rolli avalikus ruumis uuesti valgusvihku tõsta ja selle eest ka seista.

ju suureneb, [kui nad] teavad, et siin saab näiteks vene keeles hakkama. See on konkreetne väide: me tulime siia sellepärast, et siin saab

Ministeerium lubas töötada välja oma eelnõu, komplekssema, nagu me oleme alati kuulnud. Ametnikud käisid ministeeriumis ja kinnitasid, et nende kulmud kuumavad töös ja tehakse igasuguseid uuringuid, kas eesti keele roll ikkagi on nii taandarenenud ja kuidas seda parandada, ja eelnõuga tullakse [Riigikokku] kevadel. No nüüd on kevad käes. Me esitame omapoolse eelnõu, et tõesti eesti keele staatust Eestis [kõrgel] hoida ja seda tugevdada.

Head kolleegid! Nimelt, esmaspäeval ja teisipäeval tõusetus küsimus, kes saab olla ühe või teise eelnõu puhul ettekandja. Riigikogu juhatus arutas seda eile väga põhjalikult ja sisukalt ning on vankumatul seisukohal, et Riigikogu fraktsiooni algatatud või esitatud eelnõu puhul saab olla ettekandja üksnes fraktsiooni esitatud fraktsiooni liige.

kes on nimeliselt selle eelnõu algataja või on selle fraktsiooni liige, kes eelnõu on algatanud. Me tegelikult, kolleegid, oleme seda arutanud ka komisjonide kontekstis, kui te mäletate. See oli eelmisel aastal ja kuupäev on 26. september 2023. See teema tõusetus ka komisjonides, kas komisjonis saab algatajate nimel teha ettekannet keegi teine, kes ei olnud algataja. Juba siis tegelikult Riigikogu juhatus võttis väga selge seisukoha, et ettekandjaks komisjonis saab olla üksnes see, kes on ise algatajate seas, ja fraktsiooni algatatud eelnõu puhul sama fraktsiooni liige. See on selline väga üldine põhimõte. Ma ütlen veel kord, et Riigikogu juhatus on täiesti ühel meelel selles ja siin kõhklusi ega kahtlusi tegelikult ei ole. Kui me nüüd jõuame tänase kaheksanda päevakorrapunktini, mille üle oli päris palju vaidlust, mis puudutab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele vähendada kohtutäituritel sissenõude summast sõltuvaid põhitasu määrasid poole võrra" eelnõu, siis see on mõnevõrra diskuteeritav teema. Nimelt, me päevakorda hääletades … Õigemini, seal kollasel paberil, mille te saite kõik esmaspäeval lauale,

võrreldes sellega, mis oli sellel kollasel paberil, mille me esmaspäeva hommikuks või lõunaks teile kõigile laua peale oleme pannud. Nii et seetõttu, ma arvan, on see igati pragmaatiline. Ja ka edaspidi,

mis päeval nad tulevad arutusele, muu hulgas ka kuupäevast ja järjekorrast. Ja sealhulgas on üks väga oluline asi, mis puudutab seda, kas üks või teine eelnõu eeldab koosseisu häälteenamust või mitte. Need on need, mida, head kolleegid, me edaspidi päevakorda hääletades hääletame ja kinnitame. Me edaspidi hääletades ei kinnita ettekandjaid. Ma palun seda silmas pidada ja sellega arvestada, sellepärast et me ei hakka panema edaspidi kahte paberit laua peale, üks on see formaalne päevakord, mida me hääletame, ja teine on informatiivne osa, kes on ühe või teise päevakorrapunkti juures ettekandja. Ärme sellist koormust tekita, vaid oleme teadlikud ja selles kokku leppinud, et päevakorda hääletades me hääletame, veel kord, [päevakorrapunktide] loetelu,

Ma arvan, et on igati õigustatud kolleegidele öelda, et mina, hääletades päevakorra kinnitamise poolt või vastu, lähtusin sellest kollasest paberist, mis meil esmaspäeval laua peale pandi, ja seal olid kirjas ka ettekandjad. Sealt võis tekkida selline ootus, et just nii see on. Ma möönan, et teatud mõttes, lähtudes üldprintsiibist, oli tegemist eksitusega, et selle otsuse eelnõu puhul oli pandud ettekandjaks Kalle Grünthal. Samas, ütleme, kui minna juriidiliste nüanssideni, siis

Ja siin me võime tegelikult tõdeda seda, et tol hetkel Kalle Grünthal oli tegelikult selle otsuse eelnõu esitaja. Jah, see ei lange kokku üldprintsiibiga, põhimõttega, millest ma alustasin, et fraktsiooni poolt algatatud eelnõu puhul saab olla ettekandjaks üksnes fraktsiooni liige. See on üldprintsiip, üldpõhimõte. Aga antud juhul on tõepoolest see repliik, mida ma ütlesin, et tol hetkel Kalle Grünthal oli EKRE fraktsiooni liige. Ja võtame Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse

5 ütleb – see räägib otsuse eelnõust ja antud juhul ongi tegemist otsuse eelnõuga –, et eelnõu lugemise käigus esineb ettekandega eelnõu esitaja … Eelnõu esitaja!

ja tegemist on fraktsiooni eelnõuga. See nagu ütleks, et Kalle Grünthal ei saa olla ettekandja. Aga lugedes seda erinormi otsuse eelnõu puhul, mis räägib esitajast, siis selle puhul kellelgi kahtlust ei ole, et Kalle Grünthal oli tol hetkel eelnõu esitajate hulgas. Nii et selles mõttes on see nii või naa. Juhatus näeb, et see ei ole … Kui keegi leiab, et see on õiguslikult vaidlustatav, siis see ei ole nii suur rikkumine, et pärast peaksime kartma seda, et antud juhul on selle eelnõu ettekandjaks ikka Kalle Grünthal. Ja teine põhjus, ma ütlen, on ka see,

on õigustatud ootus, et tal on see võimalus ettekandja olla. Võtkem seda kui Riigikogu juhatuse ja istungiosakonna väikest eksitust. Aga veel kord, edaspidi saab ikkagi fraktsiooni poolt algatatud eelnõu puhul olla ettekandjaks saalis ja ka komisjonis üksnes selle fraktsiooni liige. Nii. Võtan nüüd protseduurilised küsimused. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh, austatud juhataja! Mul on nüüd mitu täpsustavat küsimust teie avalduse kohta. Ma ei taha üldse härra Grünthali juhtumist ja mul ei ole midagi selle vastu, kui tema ette kannab. Aga kas ma sain õigesti aru, et me nüüd muudame senist praktikat, mida on siin mitmes koosseisus viljeletud, ja edaspidi saab fraktsioonide algatatud eelnõude puhul olla ettekandja ainultde jurefraktsiooni liige, mittede facto[liige], mida siiamaani on aktsepteeritud? See on esimene täpsustav küsimus. Seda küll kodukorraseadus täpselt lõpuni ei sätesta sellisel kujul, see on nüüd juhatuse tõlgendus ja iga muutuva koosseisuga võib juhatus tulevikus jälle seda praktikat muuta.

See on täiesti absurdne! Ja see on otseses vastuolus põhiseaduse nõudega. Ja kolmandaks, kuidas lahendada [probleemi] ja kuidas te selgitate seda, te ütlesite, et muudatusettepanekuid saavad ka [esitleda] ainult need, kes on algatajad? Muudatusettepanekuid on seal nimekirjas praegu massiliselt ja muudatusettepanekuid tutvustavad hoopis teised isikud. Seda on põhiseaduskomisjonis korduvalt tehtud, et fraktsiooni üks liige tutvustab fraktsiooni teise liikme tehtud muudatusettepanekut, mida ta ise ei ole esitanud. See on praegu massiline, mis meil komisjonides toimub. Kuidas seda mõista? Aitäh!

algatajate hulgas. Me ei ole seda muutnud, see on täpselt niimoodi olnud. Nii et mingit uut paradigmat me sellega ei loo.Teine küsimus, mis puudutab 51 hääle [nõuet], on pikk ja omaette teema, mille üle

Ehk tunduks nagu mõistlik, kui see praktika oleks ühetaoline, mitte nii, et iga koosseis ise otsustab. Või olete te jõudnud selgusele, et võibki nii olla, et iga parlamendi koosseis iseseisvalt otsustab, kuidas selles koosseisus neid küsimusi lahendatakse?

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Kõigepealt ma tänan väga nii teid kui ka kogu Riigikogu juhatust, samuti istungiosakonda, kes siiski leidsid, et ma võiksin [esitleda] eelnõu, mis on pealkirjastatud selliselt: "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele vähendada kohtutäituritel sissenõude summast sõltuvaid põhitasu määrasid poole võrra". Ma olen väga tänulik, et te andsite mulle selle võimaluse. Ja ma tahaksin väga-väga siiralt seda ette kanda, sest [eelnõu] on väga oluline Eesti rahva jaoks. Aga kuulates nüüd, ütleme, teie selgitusi, et te olete valmis tegema väikest erandit, siis vaat, see asi mulle enam ei meeldi. Sellepärast et, vaatamata minu kõige suuremale soovile, ma leian siiski, et kui seadus sätestab teatud tingimused, millisel juhul on võimalik sellist ettekannet teha, siis ma ei taha olla mingisuguseks pretsedendiks, mille alusel jällegi muudetakse ja kohaldatakse Riigikogu kodu‑ ja töökorda omatahtsi. Ma arvan, vaatamata minu suurele soovile, et me peaksime ikkagi lähtuma regulatiivsest õigusaktist, mis ütleb konkreetselt asjad ära. Ma mõistan, aga ma ei taha, et jälle rikutaks seadust siinsamas saalis. See on [saanud] juba päris tavaks. Mina ei taha olla selle osaline ja ma ei saa minu hinnangul seda ettekannet täna teha.

Aga ilmselgelt ei ole ka nemad praegu selleks valmistunud. Nii et mul on selline palve, et selle punkti, tänase kaheksanda punkti arutamine lükataks edasi. Rõhutan veel kord, et ma ei taha, et siin rikutaks täna seadust. Aitäh,

Me ei ole väga selgelt omavahel kokku leppinud, mida me päevakorda kinnitades tegelikult hääletame, kas ainult neid eelnõusid, mis on päevakorras, järjekorda ja kuupäevi, või me hääletame ka ettekandjaid. See on üks põhjus. Ja teine, tõepoolest, millele ma viitasin, on see § 154, mis räägib, et ettekandjaks on eelnõu esitaja.

Aitäh! Mul on täpsustav küsimus. Ma ei taha siin diskussiooni pidada 51 hääle [nõude] ja veel mõne nüansi üle. Siin me oleme ilmselt eri meelt ja jäämegi eri meelt. Ma olen jätkuvalt seda meelt, et kehtivad seadused ja põhiseadus, mitte ei saa suur saal siin seda hääletada ja otsustada. Aga olgu sellega, kuidas on.

tutvustamisel ei ole kohal ministrit, vaid on ametnikud. Jah, ka see, kolleeg, on üks palju diskuteeritud teema.

erakonna liige ja punkt. Teine on täpsustav norm, mis annab võimaluse selleks, et see, kes on seotud selle esimese normi kategoorilise väitega,

mida te ütlesite, on ikkagi obligatoorne. Ma arvan, et te ei saa siin praegu mulle eriti vastu vaielda. Ei saa olla niimoodi, et kaks normi on teineteisega vastuolus. Ja ma saan ainult praegu, ütleme, nii ideoloogilist kui ka grammatilist tõlgendamist kasutades eeldada seda, et üks on norm ja teine on täpsustav norm. Suurepärane, hea kolleeg! Ma ütlen veel kord, et juhatuse eelduslik ootus ongi seda erandit mitte teha. Miks ma sellest erandist rääkisin? Rääkisin põhjusel, et päevakorda kinnitades oli teie nimi seal eelnõu juures ettekandjana. Ma kasutaksin [sõna] "eksitus". Seda tegelikult üldnormist tulenevalt ei oleks pidanud seal olema. Nii et selles mõttes on juhatus väga õnnelik, kui seda eelnõu kannab ette kannab ette EKRE fraktsiooni liige. See on kooskõlas selle üldpõhimõttega, mida ma tutvustasin ja mis on ülimuslik kõige selle suhtes. Ja teine täpsustus, hea kolleeg. Hea kolleeg kõrvalt täpsustas, et kui me oleme päevakorra kinnitanud, siis sellisel juhul seda enam päevakorrast välja võtta ei saa. Aga arutelu võimatuse tõttu loomulikult jääb see punkt arutamata. Nii et välja võtta seda enam ei saa, aga arutelu võimatus on võimalik tekitada ja siis see läheb järgmise nädala päevakorda. Siis on võimalik seda menetleda. Aivar Kokk, palun!

Aitäh, hea kolleeg! See, kes on ettekandja, on otse loomulikult oluline, aga see ei ole osa päevakorrast, mida me hääletame, mida me kinnitame. Seda esiteks formaalsel põhjusel,

See on üks kokkulepe. Siis me teame ja siis on võimalik ettekandjat paindlikult muuta. Nonii, head kolleegid! Ma arvan, et selline arutelu oli vajalik selguse mõttes, ja ma arvan, et edaspidi on meil palju parem ja vähem küsimusi nendel teemadel.

ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu 292 esimene lugemine, teeb komisjonipoolse ettekande põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Johannes Terras. See on nüüd üks konkreetne näide, kus juhataja informeerib, et ettekandja

registreerunud kolleeg, keda ma hetkel saalis ei näe. Aga vahepeal on ka mitmeid tunde mööda läinud sellest, ta on pidanud väga kaua ootama. Kas soovivad mõned teised fraktsioonid sellel teemal läbirääkimisi pidada? Tõnis Lukas, palun! Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Isamaa fraktsioon tõesti esitas otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele õpetajate töötingimuste parandamiseks"

ole neid vahendeid Riigikogus kinnitatud riigieelarves olemas. Nüüd on juba kevad käes, märtsikuu lõpp, ja ikkagi ei ole neid kahel korral otsustatud summasid [eelarves]. Justkui leiti detsembris täiendav summa ja jaanuaris veel juurde, mis kiiduväärselt aitas ära hoida õpetajate streigi. Aga see külvab segadust siiamaani, sellepärast et seadusena ei ole riigieelarve muudatust, mis õpetajatele annaks kindluse, et see lubatud palgatõus ikkagi tuleb, veel olemas. Ja mitte täielikult lubatud palgatõus. Siia juurde ma tahangi jõuda. Selleks et lubadusi täita, ei piisa piisa ainult sellest, et haridus- ja teadusminister pingutab, leiab vahendeid või peab läbirääkimisi. Tegelikult on haridusküsimused kogu valitsuse vastutus. Olulisemate protsesside puhul peaks kindlasti peaminister olema see vedaja, kes vastavalt ministeeriumide kas erinevad seisukohad või üleüldse koalitsioonileppe täitmisega seotud asjad enda kontrolli all hoiab. Meie eelnõu näeb ette, et Vabariigi Valitsus võtaks ühtsena selle vastutuse, sest eelarve eraldised, selleks et järgmisest aastast tõsta piisavalt õpetajate palka, rakendada karjäärimudelit, mida on lubatud, fikseerida see, kuidas tasutakse klassijuhataja töö eest, kuidas [pidada] koormuse arvestust,

et kõik see kokkulepitu [saab] ellu [viidud], eriti kui lepitakse kokku mingites nüanssides, mis on töökorralduslikud ja mis väga palju võivad sõltuda sellest, kui palju vahendeid on,

see on võimalik –, kas see on diferentseerimissumma osa, nagu see praegu on, või jääb see kasvatustegevust puudutav osa kohaliku omavalitsuse kanda. Kõik detailid on praegu [arutusel] läbirääkimistel, mida peetakse mitmepoolselt haridus- ja teadusministri juhtimisel. Seal on Eesti Haridustöötajate Liit, seal on ka omavalitsuste liit. Aga lõpuks sõltub kõik ikkagi poliitilistest otsustest, mis võetakse vastu sügisel. Hea tahe, kui õpetajad peaksid seda uskuma jääma, ei seisne ainult haridus- ja teadusministri allkirjas, vaid selles, et Vabariigi Valitsus kinnitab [ministri] esitatud põhimõtted. Ja need põhimõtted peaks kinnitama ikkagi kevadel, sest nende alusel saab minna üleüldse eelarvet [koostama]. Sellepärast me oleme teinud ettepaneku, et just Vabariigi Valitsus tagaks õpetajate töötingimuste parandamise ja esitaks vastavad eelnõud, [töötaks need välja] käesoleval aastal. Palun lisaaega. Kolm minutit lisaks. Me oleme kahtlemata sellises ajas, kus lisaks haridusküsimustele on veel [muid küsimusi]. On kaitseküsimused, on muud. Aga veel kord toonitan, et haridusasjades on lubadusi jagatud ja põhjus, miks õpetajad

Ma näen, et ta on vahepeal saalis käinud ja ennast ka kirja pannud järgmiseks sõnavõtuks. Meil oli temaga eile diskussioon. Ta arvas, et Isamaa on [varem] olnud olnud oma otsustes heitlik, üks kord on teinud ühte, teine kord on teinud teist. Mina väidan, et mina olen alati seisnud selle eest, et õpetajatel oleks karjäärimudel.

vahe on selles, et ka sotsiaaldemokraadid ei ole oma viimaseid lubadusi täitnud. Nii et vaadake ka oma tegemata tööd. Ärge otsige lahendusi minevikust, otsime lahendusi koostöös ikkagi tulevikust. Riigikogu peab nendel aegadel, kus on poliitilised prioriteedid vaja väga selgelt paika panna, võtma initsiatiivi ja valitsusele ütlema, et et ei ole mitte ainult haridus- ja teadusministri ülesanne haridus läbi kriiside viia. Haridusvaldkond on esiteks erinevate ministeeriumide vaheline teema, aga teiseks nõuab see kindlasti kogu valitsuse sekkumist. Ja vastutab selle eest peaminister.

Käesoleva eelnõu kohta muudatusettepanekuid esitatud ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 373 lõpphääletus ja asume seda hääletust ette valmistama.

Aitäh! Muidugi ma oleks eeldanud, et oleks olnud ka läbirääkimistel diskussioon. Ma rõõmuga näen, et Jevgeni Ossinovski nimi on jätkuvalt üleval. Vahepeal seda nime seal ei olnud.

näha. Head kolleegid, panen lõpphääletusele Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele õpetajate töötingimuste parandamiseks" eelnõu 373. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt oli 21 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. See ei leidnud piisavalt toetust. 1 erapooletu. Eelnõu 373 on tagasi lükatud. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on keskkonnakomisjoni algatatud atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu 393 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli auväärt kolleegi, keskkonnakomisjoni liikme Pärtel-Peeter Pere. Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Käesoleva eelnõu eesmärk on [saavutada] müra sihtväärtuse osas õigusselgus ja kõrvaldada probleemid selle rakendamisel praktikas. Maakeeli ja lühidalt televaatajatele, lastele ja täiskasvanutele: müra [reguleeriv] seadus ehk atmosfääriõhu kaitse seadus ei luba rajada linnades hooneid sinna, kus on praegu juba liiga suur müra, liiklusmüra. on vaja muuta, sest muidu ei saagi rajada näiteks korterelamuid sihukestesse kohtadesse, nagu Tallinnas on Tartu maantee [ümbrus], kus on juba liiga kõrge müratase.

et atmosfääriõhu kaitse seadusest ei selgu üheselt, millisel juhul tuleb rakendada müra sihtväärtust. Õiguskantsleri ettepanekul tuleks müra sihtväärtuse kohaldamise juhtumid ja tingimused sätestada ühemõtteliselt ja selgelt seaduses ära. Eelmisel aastal 22. mai istungil arutasime õiguskantsleri ettepanekut ja leidsime, et tõesti, vajaliku õigusselguse saavutamine on oluline ja tulekski välja töötada müra sihtväärtuse võimalik uus sõnastus selles seaduses. Probleem, mida me lahendame, on järgmine. Seaduses on müra sihtväärtus ja piirväärtus. Piirväärtus on kõrgeim tase. Seal on piir ees, kõrgem ei tohi olla. Sihtväärtus on aga suurim lubatud müratase uute üldplaneeringutega aladel. aladel. Piir- ja sihtväärtuse vahe on tavaliselt kuskil viis detsibelli. Sihtväärtus on madalam. Nagu kirjutas õiguskantsler: "Paraku pole võimalik seaduse normist üheselt aru saada, millisel juhul tuleb lähtuda müra sihtväärtusest." Kui näiteks lähtuda müra sihtväärtusest, sellest madalamast, siis ei ole võimalik planeerida ega ehitada eluruumidega hoonet piirkonda, kus müra sihtväärtus ei ole tagatud, isegi kui müra piirväärtust ei ületata. Rahvusringhäälingus ilmus sügisel ka uudis, kus oli kirjutatud, et Eesti Kinnisvarafirmade Liit tegi oktoobris Kliimaministeeriumile ettepaneku muuta kehtivat müraregulatsiooni ja selle tõlgendust. Liidu sõnul ei saa liiga rangete normide tõttu mürarohketesse kesklinnadesse ehitada ja see tõstab kinnisvara hinda. Niisiis, tsiteerin veel õiguskantslerit. "Piltlikult öeldes on määruses antud suunis, et müra sihtväärtust tuleks kohaldada vaid siis, kui näiteks põllule planeeritakse uut elamupiirkonda. Seaduse põhjal võiks siiski järeldada, et müra sihtväärtus kohaldub ka muudel juhtudel. Palun leidke võimalus muuta õigusakte nii, et oleks ühemõtteliselt arusaadav, millisel juhul tuleb kohaldada müra sihtväärtust," kirjutas meile õiguskantsler.

Nimelt, me teeksime selle eelnõu kohaselt atmosfääriõhu kaitse seaduses paar muudatust. Paragrahv 56 lõike 2 punkti 2 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt: müra sihtväärtus – suurim lubatud müratase planeeringus määratud aladel." Mitte enam uute planeeringutega [aladel], vaid planeeringus määratud aladel. Lisaks täiendame § 56 lõigetega järgmises sõnastuses: Menetleja võib planeeringu või projekteerimistingimuste menetluses jätta müra sihtväärtuse kohaldamata, kui üheaegselt esinevad järgmised tingimused: 1) hoonet kavandatakse tiheasustusalale; müra sihtväärtus on sellel tiheasustusalal juba ületatud; 3) kavandatav hoone ja selle kasutamine ei põhjusta ise müra sihtväärtuse ületamist." Ehk siis sinna ei rajata näiteks tehast või muud müra tekitavat hoonet, vaid rajatakse näiteks korterelamu. "(22) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 21nimetatud tingimustele võib elamu kavandamise korral müra sihtväärtuse kohaldamata jätta siis, kui elanikel on võimalik viibida ja vaba aega veeta elamu või selle läheduses oleval maa-alal, kus müra sihtväärtust ei ole ületatud. Käesolev paragrahvi lõikes 21nimetatud erandit ei kohaldata, kui planeeritavale maa-alale kavandatakse hoonet, mille kasutajatele on kasutusotstarbest tulenevate nõuetega ette nähtud puhke-, spordi- või muu välisõhus aja aja veetmise võimalus hoone maa-alal, näiteks lastehoid, koolieelne lasteasutus, üldhariduskool või hoolekandeasutus." Lühidalt need ongi muudatused, mida me siin soovime sisse viia. Arutelust komisjonis. Kliimaministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi, Terviseameti ja Riigikogu keskkonnakomisjoni ametnike koostöös valmis eelnõu tekst ja selle juurde kuuluv seletuskiri.

Tutvusime komisjonis eelnõuga, selle seletuskirjaga, kuulasime ära Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti, Kliimaministeeriumi ja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindajad. Toimus arutelu, täpsustasime sõnastust ja määrasime juhtivkomisjoni esindajaks minu, Pärtel-Peeter Pere. Võib-olla mingisuguseid muid elemente sellest arutelust esile tooma ei hakkagi meie aja säästmise huvides. Tegemist on esimese lugemisega. Me oleme ühendust võtnud erialaliitudega, et küsida neilt sisendit. Varsti tuleb ka muudatusettepanekute esitamise aeg ning koostöö nendega kindlasti jätkub.

et elamu kavandamise korral võib müra sihtväärtuse kohaldamata jätta siis, kui elanikel on võimalik viibida ja vaba aega veeta elamu või selle läheduses oleval maa-alal, kus müra sihtväärtust ei ole ületatud. Terminoloogiliselt

Suur tänu küsimuse eest! Ka minul tekkis küsimus just nimelt selle kohta, et kes ja kuidas defineerib selle, mis on läheduses. See võib olla äärmiselt subjektiivne. See võib tähendada ju seda, et see on üks kilomeeter, üks minut autoga, jala. Mis see on? Lähedus on termin, mida ei defineerita otseselt, nagu ka näiteks "mõistlik aeg". Maailma Terviseorganisatsioon antud kontekstis, planeerimiskontekstis pakub, et see distants võiks olla 300 meetrit, kaugus elukohast. Nii et seda ei ole täpselt defineeritud, mis see lähedus või mõistlik lähedus on. Ja kas ma võiksin paluda, et te kordate enda teist küsimust? On võimalus esitada teine küsimus. Aga Evelin Poolamets, palun! Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Pärast käesoleva eelnõu vastuvõtmist tuleb tagada müra sihtväärtus kõigi planeeringuliikide puhul. See tähendab, et iga uue detailplaneeringuga peaks rakenduma sihtväärtus. Sellisel juhul tekib linnas olukord, kus kehtiva detailplaneeringuga alal kehtib piirväärtus ja kõrvalasuval, uue detailplaneeringuga alal kehtib sihtväärtus. Kuidas peaks antud eelnõu looma õigusselgust ja vältima mitmetimõistmist arendajate ning arendus- ja ehitusprojektide menetlejate vahel?

Nagu õiguskantsler meie komisjonile saadetud kirjas põhjalikult selgitas, on see jäetud ebamääraseks. Ei ole selge, millal tuleb lähtuda ühest ja millal kui kohalikud omavalitsused planeerimisseaduse alusel oma planeerimistoiminguid ja menetlustoiminguid teevad ja otsuseid langetavad. Kui nüüd need muudatused tehakse – ja need muudatused ei ole ulatuslikud, me räägime üsna väikesest arvust paragrahvidest või lõikudest –,

omavalitsus otsustab detailplaneeringu või mis tahes planeeringu menetluse käigus, et nad võivad kohaldada kõrge müraga kohas

kuidas siis on, põhjustada, kui juba on [väärtust] ületatud? Minu jaoks tundub see täiesti vasturääkiv. Võiks olla kas üks või teine. Praegusel juhul jääb nii, et

Tõepoolest, keskne teema on sihtväärtus müra kontekstis ja see on esmane reegel, millest tuleb lähtuda. Aga kohalik omavalitsus saab piiratud juhtudel teha Siin tekib tegelikult see lõputu paradigma küsimus. Tõepoolest, kohalik omavalitsus saab teha erandeid piiratud juhtudel, oma volikogus kanda see nii-öelda ette ja saata Terviseametile kooskõlastamisele. Aga kooskõlastamise faasis on ilmselgelt Terviseametil nagu valdav

Te mainisite sõna "erand" mitu korda. Ma olen kindel, et pärast esimest lugemist, kui on aeg muudatusettepanekuid teha, neid ka valdkonnalt tuleb, sest mulle on juba teada see, et nii mõnigi arendaja on ebakindel, kas see sõna "erand", see, kuidas me oleme siin neid muudatusi plaaninud, et kui esinevad need kolm tingimust samaaegselt, siis võib erandkorras … Praktika näitab, et ametnikud selles vallas – planeerimises, ehitamises, ehitus- ja kinnisvarasektoris – erandeid ei armasta. Erandeid peljatakse.

kokkulangemist, me peame keskkonnakomisjonis üheskoos kindlasti veel vaeva nägema, sest ma ei arva, et me oleme suutnud selles esimeses üsna heas mustandis … Ma ei arva, et see on perfektne. Me seda täiuslikku lahendust kindlasti ei ole siia veel suutnud loodan teie sisendile, abile ja teeme selle selgemaks ja paremaks. Mulle siiski tundub, et see termin "läheduses olev maa-ala" vajaks täpsustamist. Mulle näis, et te olete ise sama meelt, kuigi jõudsite mingite konventsioonide või millegi tsiteerimisel 300 meetrini, mille

ja terasside puhul. See on [koht], kus lapsed saavad kas magada või rõõmustada nii, et naabrid sellest osa saavad. Ühel või teisel viisil on see teema seotud. Ma jään täpse vastuse võlgu, aga minu teada müra mõõdetakse

kiviviske kaugus oleks see normaalne [kaugus]. Minagi küsisin – ma mainisin seda teile – seda Sotsiaalministeeriumist järele ning sügelen, et teha muudatusettepanek, kui kord ja kohus seda lubavad, et äkki täpsustaks selle seaduses ära. Sellepärast et

me peame vähendama müra. Müra vähendavad omavalitsused. Nad teevad seda mürakaardi alusel. Seda sätestab seesama seadus, et peavad olema mürakaardid, Euroopa direktiivi järgi. Nad peavad esitama selle riigile, Kliimaministeeriumile antud juhul. Aga keegi ei kontrolli seda. Mingeid sanktsioone, mingisugust mehhanismi pole selle jaoks, kui näiteks omavalitsus, nagu Tallinn, otsustab mitte midagi Mürakaart on, analüüsid on, aga tegevust ei kuskil. Minu arust oleks tarvis isegi teha mitu muudatusettepanekut, kui see seadus meil juba lahti on ja kui me räägime mürast ja selle reguleerimisest.

ja on toodud loetelu "näiteks lastehoid, koolieelne asutus, üldhariduskool või hoolekandeasutus". Mu küsimus on, milleks seda loetelu sinna lõppu on vaja ja miks siin loetelus ei ole näiteks lastelaagreid? Minu arust on täiesti ebavajalik see loetelu seal lõpus. Härra Härra Aller, ma olen teiega päri. Minu arust see 23ei ole siin vajalik. See lõige 23tähendab, et neid erandeid, millest me siin räägime, ei kohaldata siis, kui sinna maa-alale, planeeritavale maa-alale on näiteks planeeritud puhke- või spordi[võimalus], lasteaed või koolimaja. Kui planeerime lasteaeda, puhkeala või lastelaagrit, siis ei saa, siis see erand ei kehti. Minu arust on see vale. Selge see, et keegi ei taha magistraali kõrvale lasteaeda, koolimaja või midagi sellist ilmtingimata rajada. Aga kui me siin seadust teeme ja nimetame, et nii ei saa teha, et me ei saa koolimaja, lasteasutust või muud välisõhus aja veetmise võimalust sinna tagada, siis ma pole kindel, kas see on õige lähenemine.

istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Paragrahvi 56 lõikes 21antakse menetlejale võimalus jätta planeeringu või projekteerimistingimuste menetluses müra sihtväärtus kohaldamata, kui üheaegselt esinevad järgmised tingimused: "[…] 1) hoonet kavandatakse tiheasustusalale; 2) müra sihtväärtus on sellel tiheasustusalal juba ületatud; 3) kavandatav hoone ja selle kasutamine ei põhjusta ise müra sihtväärtuse ületamist." Eelnõust ja ka kehtivast atmosfääriõhu kaitse seadusest ei selgu, kes on menetleja antud seaduse mõistes. Kelle pädevuses on hinnata ja langetada otsus, et müra sihtväärtusest lähtumine konkreetsel alal pole vajalik? Suur tänu küsimuse eest! Menetleja antud juhul on kohalik omavalitsus, kes tegeleb üldplaneeringute ja detailplaneeringutega. Seal see vastutus peakski olema. Võib olla juhte, kus on ka Terviseamet, aga üldiselt

Suur tänu küsimuse eest! Sihtasutuse Rohetiiger ehituse teekaart 2040 on mulle tuttav ja armas dokument. Ma olin selle peatoimetaja. Meil oli seal umbes 15 teadlast ja praktikut, kellega koos me selle kirja panime. Kõik teadmised pärinevad nendelt ja kõik selle paberi puudused minult kui peatoimetajalt. Minu vastutada see oli.15 minuti linn on kuskil,

vaata et kõik meie linnad 15 minuti linnad: Rakvere, Rapla, Kuressaare, Tartu, Pärnu ja küllap ka Tallinn. Igalt poolt 15 minutiga liikvele ei pääsenud, aga parasjagu. Ma arvan, et tulevikus on loodetavasti kõik linnad Eestis 15 minuti linnad, sest me oleme väike riik väikesel maal. Meil ei ole mõtet üledimensioneerida ei enda vahemaid, hooneid, teid ega midagi muud. Vaadake seda Riigikogu saali. See on väike ja armas ja piisavalt suur meile. Pole vaja megalomaaniat, pole vaja üle pingutada. Nii et tulevikus sõidavad inimesed kindlasti autoga, eraautoga,

kui oleks viisakas võib-olla jalgsi või rattaga minna. Rain Epler, palun! Rain Epler, palun! Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja! Ma arvan, et 15 minuti linnad pärinevad rohkemgi kui 100 aasta tagant. Eks kui see tööstusrevolutsioon algas, siis tehti tehas ja sinna kõrvale tehti,

ja jällegi lähevad, ütlevad külarahvale, et aeg on 15 minuti linna kolida. Nii et selles mõttes ideed on olnud ja on ka praegu.Aga ma tulen selle eelnõu juurde. Et enda jaoks võib-olla lihtsustada asjast arusaamist, ma küsin niimoodi. ma küsin niimoodi. Siin on räägitud, et eesmärki saaks paremini täita ja sõnastust muuta. Kui eesmärk saab täidetud, siis mis läheb inimeste ja ettevõtjate jaoks kallimaks ja keerulisemaks ning mis läheb odavamaks ja lihtsamaks? Suur tänu! Ma ei soovi, et me võtaks eeskuju mingitest kommunistidest, kes kuskil Hiinas moel või teisel asju ajavad. Ei ole vaja karta, et veerandtunniline linn tähendab seda, et inimesed on sunnitud elama mingites suurtes kõrgetes tornelamutes, nagu Mustamäel, kuskil Shanghais või mujal. Ei pea. 15 minuti linn puudutab eeskätt asustustihedust. Eesti

Kui me selle seaduse vastu võtame, kui me teeme paindlikumaks selle, kuidas saab mürast lähtuvalt ehitada, siis me saame ehitada mürarikastesse kohtadesse, liiklusmüraga kohtadesse. Praegu me sinna ehitada ei saa selle seaduse tõttu. Kui me ehitame sinna rohkem hooneid, on rohkem kortereid, on rohkem äripindu, on rohkem pakkumist, on väiksem kinnisvara hind,

ainult head asjad. Müra tuleb alandada, aga müra tuleb alandada omavalitsustel mürakaartide alusel. Seal on juba neil kõik need ettepanekud endil kirjas. Anti Poolamets, palun! Anti Teate, see jätab küll väga kommunistliku mulje, et te hakkate meid ümber siin pakkima. Te otsustate, milliste kastijalgratastega hakkame siin sõitma. Anname aga autod ära ja maksustame surnuks paremate autode ostjad! Ja siis tahate meid jälle hruštšovkadesse toppida: paras viiekorruseline ja mingi ABC peab ka kuskil olema. Linnaplaneerimist on enne nähtud küll, aga vaadake, te tahate meile just neid sovetlikke paneelelamuid kaela määrida. USA oli kunagi võrreldes Nõukogude Liiduga täis eramaju, rõhutati eraisiku vabadust, oma kodu. Nüüd te tahate jälle tagasi minna Kohtla-Järve paneelelamuplokkide juurde. Mul on küll selline karvane tunne, et te olete väga väga sinnapoole siirdumas. Kas ma eksin? Suur tänu küsimuse eest! Ma luban teile, et ma ei ole sinnapoole. Ma jälestan kommuniste, kommunismi, Nõukogude Liitu üle kõige. Sama, mis natsid ja natsism. Jälk värk! Ei kunagi enam.Kui me räägime renoveerimisest, millest te vist proovisite rääkida, siis me elame vabal maal, ei tule mingit käsumajandusest, inimesed elavad seal, kus nad soovivad, maal, linnas, siin või seal. Palun väga! Kortermaju on tark renoveerida, sellepärast et siis me ei pea enam ilma kütma, ise selle eest peale maksma oma kommunaalarvetega. Kui me teeme renoveerimist targalt ehk ei pane lihtsalt nii-öelda kasukat hoonele peale, vaid ehitame sinna juurde näiteks – kui me ise soovime, kui korteriühistu ise soovib

siis nad teevad selle renoveerimise kamba peale, iga maja, teevad hoovi ka korda. Selle nimi on naabruskonnapõhine renoveerimine.Pikalt-laialt võib sellest rääkida. Ma tahan öelda seda, et see tõstab inimeste elukvaliteeti. See on vabatahtlik. Mitte mingit sundrenoveerimist pole olnud, pole olemas ega tule. Kui inimesed renoveerivad, otsustavad ise renoveerida, tõstavad oma kinnisvara väärtust, hinda, tõstavad oma elukvaliteeti, teevad rõdusid, teevad aknaid suuremaks, siis see kõlab minu arust suurepäraselt, sellepärast et riik maksab veel peale, seda veel Saksa maksumaksja rahaga.Te mainisite midagi ka rataste kohta. Ma ei tea, miks, aga inimesed hakkavad tihtilugu minu lähistel jalgratastest rääkima. Mina ei ole täna jalgratastest rääkinud. See eelnõu seda ei puuduta. Äkki saame sellest mõni teine kord rääkida. Suur

Me küll arutasime siin pinginaabriga, kes meist suudaks 300 meetri kaugusele kivi visata, Kalevipoeg seda suutis. See on hea. Aga äkki sa räägid selle 300 meetri lahti. See kiviviske asi oli niisama naljatades küsitud.

Juttu oli, et Maailma Terviseorganisatsioon, WHO, on soovitanud, et kui rääkida, mis on lähedus ehkproximityhoonetel, siis see on nende hinnangul 300 meetrit. Nii et kui WHO kirjutab, et hoonetest 300 meetri kaugusel võiks olla näiteks park,

selles seaduses mitte ühegi meetriga. Ma arvan, et me võiksime täpsustada muudatusettepanekute protseduuri käigus, mis see lähedus olla võiks, on see 300 meetrit või 500 meetrit.

Eks te linn ikka kolmemõõtmeline ilmselt saab olema, aga ärme sinna ruumalasse kinni jää, see oli mul keelevääratus. Räägime pindalast. Mis selle 15 minuti [linna] – ma ei ole lugenud ka seda teekaarti väga põhjalikult, vabandan selle eest ette

See käib selle definitsiooni juurde. Erinevaid distantse saab katta veerand tundi jala käies või veerand tundi rattaga sõites, higistamata, 16–20 kilti tunnis sõites. Aga see tähendab, et kas rattaga või jalgsi.Ja Ja ehituse teekaardi leiab internetist. Sissejuhatav peatükk või kokkuvõttev peatükk on kõigest kaks lehekülge ja seal me oleme viidanud üle-eelmisele Eesti inimarengu aruandele aastast 2019, mis just käsitles Eesti linnastunud ühiskonna valikuid. Nad on toonud välja neli tulevikustsenaariumi, kaks düstoopilisemat stsenaariumi ja kaks mitte

ei valgu üle linnapiiride põldudele laiali, siis me raiskame vähem maad ja sõidame vähem autoga, sest me oleme vähem sunnitud autoga sõitma. Võib sõita. Aga siis me oleme targalt ära kasutanud enda väikest Eestimaad. See jätab meile rohkem metsasid, loodust ja põllumaid. Ja kui on olemas 15 minuti linnad, mis siis maal on? Maal on ühe tunni Eesti

Võib ka autoga sõita, aga kui me siin riiki targalt planeerime, siis me ei pane inimesi sundvaliku ette, sest ka meie inimesi sundida ei taha. taha. Küsimuste vooru lõpetab Andres Metsoja. Aitäh! Ma tahakski looduse teemaga jätkata. Hea istungi juhatajaga oleme kokku puutunud Pärnus loodusmaja teemaga. Seal juhtus selline asi, et loodusmajja võeti elama kukk.

Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 55 järgi on välisõhus leviv müra inimtegevusest põhjustatud ning välisõhus leviv soovimatu või kahjulik heli, mille tekitavad paiksed või liikuvad allikad. Välisõhus leviva müra hulka ei kuulu olmemüra, meelelahutusürituste müra, töökeskkonna müra, riigikaitselise tegevusega tekitatud müra. Ma arvan, et kukk läheb ka sinna. Väga huvitav kaasus, aga

Suur tänu! Väga huvitav kaasus. Ei, see [eelnõu] räägib just tiheasustusaladest, linnadest. Ei, see kindlasti ei käsitle sellist juhtumit. Väga kahju, kui inimene on ostnud endale maantee äärde krundi, rajanud maja ja siis kahetseb seda. Sellest on tõesti kahju. Aga seda me siin kuidagi reguleerima või muutma ei lähe. Suur tänu! Rohkem teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel, palun, Tiit Maran! Kolm minutit juurde. Aitäh, eesistuja! Auväärt Riigikogu liikmed saalis! Me räägime atmosfääriõhu kaitse seadusest ja räägime mürast. Eelmistest sõnavõttudest oli näha, et mis on müra, on päris komplitseeritud küsimus. Tavamõtlemises me arvame, et me teame, mis see müra on, aga kui me prooviksime paika panna, mis on müraversusmittemüra, siis läheb asi keeruliseks. Vaadates müra definitsiooni, on selle kohaselt müra ebakorrapärane helide kogum, mis koosneb eri sageduse ja tugevusega lihtsatest toonidest. Lihtsam müra definitsioon ütleb, et müra on igasugune heli, mis häirib. Ja loomulikult, seadus peab mingil määral oma konteksti jaoks seda tähendust täpsustama. Seetõttu me leiamegi atmosfääriõhu kaitse seadusest just sellise sõnastuse, nagu eelkõneleja siin ütles: "Välisõhus leviv müra […] on inimtegevusest põhjustatud ja välisõhus leviv soovimatu ja kahjulik heli, mille tekitavad paiksed või liikuvad allikad […]." Ja sinna juurde siis kõik see, mis siia alla ei kuulu – soovimatu ja kahjulik heli. Kuidas müra mõõta? Heli kõrgust on lihtne mõõta, detsibellides, aga müra, kui me räägime sellest, mis on soovimatu või kahjulik, on paratamatult väga keeruline [mõõta]. Selle tõttu me olemegi läinud lihtsama vastupanu teed ja räägime heli kõrgusest ja selle kestusest kui teatudproxy'st mürale. Veelgi raskem on müra mõõta tervise seisukohalt, sest kuidas teha kindlaks, et mingisugune mürafoon, mis meie taga on, tegelikult meie tervisele mõju avaldab. See on ju koos[mõjus] väga paljude teiste faktoritega. Paraku on ikkagi nii, et müra on oht, mida me väga sagedasti ei tunneta,

Kui me läheme kitsamaks, siis Euroopa Keskkonnaagentuuri järgi on meil Eestis igal aastal umbes 12 000 surmajuhtumit, mis on seotud müraga – mitte müra [tõttu], ainult seotud müraga –, ja 72 000 hospitaliseerimist.

mille puhul on näidatud, et need on suurepärased vahendid haigustest taastumisel. Nii et räägime mürast. Lisaks, veel paar päeva tagasi oli Tartu Ülikooli Oecologicumi keskuses teaduskohtumine, kus toodi esile just rohealade tähtsust linnas, seda ka müra mõju leevendamise seisukohalt. Nii et õiguskantsleri tähelepanu juhtimine, et meil on vaja õigusselgust müra osas, eriti kui me räägime sihtväärtustest ja piirväärtustest, on kindlasti väga oluline. Selles suhtes on väga mõistlik ju keskkonnakomisjoni initsiatiiv, mis kooskõlas Kliimaministeeriumi välisõhu osakonna esindajate, Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna esindajate ning Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakonna esindajatega sai kokku pandud.

ööpäeva keskmise autoliikluse müraga puutub Tallinnas kokku enam kui 47% elanikest ja Tartus enam kui 37% elanikest.

Samas, kui me räägime tiheasustusest, siis on ju paratamatult nii, et müraga ei saa tegeleda, vaatlemata linna tervikuna ja ka linna ajalist muutmist. See on päris keeruline. Me peame vaatame mürafooni suurenemisele piiranguid, teisalt on vaja vaadata müraallikate sisse, kuidas mürafooni vähendada, näiteks autode piirkiirust piirata või raskeveokite liikluskoridore teise kohta viia.

ja detailides võib-olla mõtestatud paremini, kui kaugelt võib tunduda. Seetõttu on omavalitsuste kaasamine oluline. Esimene lugemine möödus nii, et omavalitsuste sisendit siia juurde ei toodud, samas on see vajalik, sest nemad on ju need, kes selle temaatikaga hakkavad kõige rohkem kokku puutuma. Ja ma olen veendunud, et nüüd kahe lugemise vahel neid märkusi ja kommentaare, mis juba on tulnud näiteks Tallinna linnalt, mis ilmselgelt on kaalumist väärt, [arvestatakse] ja vastavad muudatused Nii et lõppkokkuvõttes me saame müra teemal sellise seadusemuudatuse, mis on hästi rakendatav, ja müra kui probleemi, noh, kui mitte lahendatud – vaevalt, et lahendatud –, siis vähemalt selle mõju vähendatud. Aitäh! Suur tänu! EKRE fraktsiooni nimel Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Pärast käesoleva eelnõu vastuvõtmist tuleb tagada müra sihtväärtus kõigi planeeringuliikide puhul. See tähendab, et iga uue detailplaneeringuga peaks rakenduma sihtväärtus. Sellisel juhul tekib linnas olukord, kus kehtiva detailplaneeringuga alal kehtib piirväärtus ja kõrvalasuval uue detailplaneeringuga alal kehtib sihtväärtus. Eelnõu vastuvõtmine tekitab arendajate, planeerijate ning arendus- ja ehitusprojektide menetlejate vahel mitmetimõistmist ja menetluste takerdumist. See viitab õigusselguse puudumisele. Sellele on viidanud nii Eesti Linnade ja Valdade Liit kui ka Eesti Planeerijate Ühing. Eelnõu kohaselt täiendatakse seadust sättega, mille kohaselt võib elamu kavandamisel jätta müra sihtväärtuse kohaldamata, kui elanikel on võimalik viibida ja vaba aega veeta elamu või selle läheduses oleval maa-alal, kus müra sihtväärtus ei ole ületatud. Eelnõust aga ei tulene, kelle pädevuses on hinnata ja langetada otsus, et vaikne vaba aja veetmise koht asub eluaseme lähedal. Eelnõus ei defineerita minimaalset kaugust elamust ega defineerita maa-ala lähedust. Samuti ei sätestata nõudeid ega kriteeriume läheduses asuvale müra sihtväärtuse piiresse jäävale vaiksele vaba aja veetmise kohale. Ehituse teekaart 2040 sätestab, et lisaks müra vähendamisele peab ka valgliikumise osakaal vähenema. Ehitatud ruumi tuleb kujundada nii, et autode arv väheneb. Eesmärgiks seatakse ehitada tihedamaid linnu, kus kodu, kooli ja töö vahel on väiksemad distantsid, ehk niinimetatud 15 minuti linnu. Eelnõu ei keela ehitada elamuid magistraalide lähedale. Piisab, kui lähedusse jääb mõni vaikne koht. Milline see vaikne koht saab olema, jätab eelnõu targu defineerimata. Võimalik, et see on pargipingike, kuhu saab aega nagu eriarsti juurde broneerida. Lisaks on Euroopa Liidus kavandatud, et roheleppe ambitsioonide kohaselt peaks 2030. aastaks vähendama 30% võrra transpordimürast häiritud inimeste arvu. Euroopa Liidu plaan ei ole see, et tulevikus oleks kõigil elektriauto. Tegelik plaan on, et ainult vähestel on auto. Ainult vähesed saavad lubada endale elektriautot, sest elektriautod on kallid. Elektriautode tootmine nõuab massiliselt metalle. Vase, alumiiniumi, liitiumi, nikli, grafiidi, koobalti ja haruldaste muldmetallide kaevandamist tuleks 2040. aastaks suurendada 4200%,

Elektriautod vajavad umbes kaks korda rohkem vaske kui bensiinimootoriga autod. Kui praegune sõiduautode, kaubikute ja veoautode aastane toodang akutoitele üle viia, oleks aastas vaja 1,4 miljonit tonni liitiumi.

Rohepööret üritatakse looritada õigusriigi põhimõtetega ja käsud vormistatakse lihtsalt seadusteks. Kliimaeesmärke saab ellu viia ainult käske jagades ja keeldusid seades. Lõppkokkuvõttes tahetakse tarbimisele ette kirjutada uued rajajooned, mille kohaselt ei ole ette nähtud majanduse kasvu ega inimeste heaolu suurenemist. Eurodirektiivide tagajärg on kahtlematult kogu õigusriigi allavett laskmine. Osa sellest on ka kõnealune eelnõu. Ometigi on õigusriik ja selle poole püüdlemine olnud läänemaailma üks põhialustest. Nõukogude ajal pandi niisugused utoopilised majanduseesmärgid partei programmi, nüüd püütakse utoopilisi eesmärke panna seadusesse. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon teeb ettepaneku keskkonnakomisjoni algatatud atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Aitäh! Aitäh! Isamaa fraktsiooni nimel Aivar Kokk, palun!

Seal on palju linnaosasid, kus on tornmaju ehitatud ja kus mitte ühtegi inimest ei ela. Meil Eestis on täna olukord see, et

Ei ole Eestis autosid palju.Kui rääkida sellest, et kõik hakkavad jalgrattaga sõitma või jala käima, siis ma soovitan kõikidel – meil on saalis hästi palju neid inimesi, kes on valitud Tallinnast ja elavadki Tallinnas sõita Tallinnast välja vähemalt 50 kilomeetrit ja vaadata, kuidas seal elu käib. Aga kui sõita Tartust edasi Võru poole, Põlva või Valga poole,

huviharidusse, ujuma, sporti tegema, tantsima, siis tööl nad kindlasti käia sel ajal ei saaks. Sotsiaalvaldkonnas meil raha ei ole. Me näeme, et tänane valitsus on ju kogu raha kuhugi ära pannud, keegi aru ei saa, kuhu. 2023. aasta märtsis, paar päeva enne valimispäeva ütles tolleaegne rahandusminister, et eelarvega on kõik korras. Ma olin sellel ajal rahanduskomisjoni esimees ja ma tean väga hästi, kui 2023. aasta riigieelarvet tehti, kui palju seal oli katet ja kui palju ei olnud katet.

Aga nüüd selle eelnõu juurde tulles, ma väga hästi aru ei saa. Ma usun, et ka komisjonipoolne ettekandja ütles, et seda eelnõu saab hästi palju parandada ja komisjon teeb kindlasti selle nimel tööd. Õiguskantsleri ettepanek ei ole üldiselt vale,

Ma ikka sooviks, et Eesti oleks ühtlaselt elanikega kaetud, et elu oleks võimalik nii Peipsi ääres kui ka Setumaal ja Mulgimaal,

ja eelnevalt ka maavanema ametis, on kvaliteetsed, turvalised, head ja kiired ühendused olnud Eesti majanduse üks olulisemaid komponente. Kahjuks sinnapoole me ei liigu ja ei plaanigi liikuda. Kui me räägime raudteetranspordist, siis me täna … Palun kolm minutit. Kolm minutit lisaks. Kui me täna raudteetranspordist räägime, siis on ju väga selge, et me räägime eelmise sajandi arengust

kilomeetrit tunnis, kui me räägime tunni ajaga tõmbekeskusesse jõudmisest. Me võime küll rääkida, et Tartu ja Pärnu on kaks tõmbekeskust, aga kui kiiresti me Pärnusse

Ma siiralt toetan Ülemiste terminalikeskust, sest sinna peaks tulema trammid, bussid, rongid, lennukid, kõik asjad. Seda me oleme oodanud sinna aastaid. Aga päris naljakas võtta Euroopa Liidu maksumaksjate raha ja ehitada karp valmis ilma sisuta. Ja siis öeldakse, et kõik on hästi, me oleme raha ära kulutanud. Me teame, et tänane eelarve on juba mitu korda lõhki läinud.

poole peab minema, aga seda [tuleb teha] mõistliku kiirusega. Ja tuleks arvestada seda, et inimesed jõuaksid ka kõiki neid utoopilisi ideid rahaliselt kinni maksta, sest ühel hetkel lihtsalt saab raha otsa ja siis on väga raske. Me juba kaheksandat kvartalit järjest oleme Eestis majanduslanguses. Aitäh! Aitäh! Sulgen läbirääkimised. Head kolleegid! Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 393 esimene lugemine lõpetada, aga meile on laekunud EKRE fraktsiooni ettepanek eelnõu 393 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume selle ettepaneku hääletamise ettevalmistamise juurde.Head

kolleegid, panen hääletusele EKRE fraktsiooni ettepaneku keskkonnakomisjoni algatatud atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu 393 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt oli 11 Riigikogu liiget, vastu 52, erapooletuid 0. Ettepanek ei leidnud toetust. Eelnõu 393 esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 4. aprill kell 17.15. Oleme teise päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Läheme kolmanda [punkti] juurde, milleks on kultuurikomisjoni algatatud Eesti Kultuurkapitali seaduse hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu 338 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel Heljo Pikhof, palun!

Täna heakskiitmist ootav seadusemuudatus loob võimaluse ERR‑i uue hoone rahastamiseks. Eelduseks on, et nii kultuuriminister, Riigikogu kultuurikomisjon kui ka kultuurkapitali nõukogu rahvusringhäälingu uue telekompleksi valmimist toetavad. Nimelt saab eelnõu järgi kultuurkapitali nõukogu otsustada kultuuriministri (Juhataja helistab kella.) ettepanekul ja kultuurikomisjoni nõusolekul veel ühe riikliku tähtsusega kultuuriehitise rahastamise. Ent seda vaid juhul, kui see ei mõjuta juba kultuuriehitiste pingereas olevate objektide valmimist. Nimekirja lisatud hoone valmides võib toetamiseks valida järgmise kultuuriehitise alles pärast seda, kui eelmisele objektile on kõik väljamaksed tehtud. Seadusemuudatus loob ühe täiendava võimaluse ehk muudab süsteemi paindlikumaks. Riigile olulised kultuuriobjektid saavad valmida ja jõuavad avalikku kasutusse kiiremini. Head Riigikogu liikmed! Aastaid on räägitud vajadusest anda loovisikutele, ennekõike vabakutselistele, sotsiaalsed tagatised ja maksta neile õiglast tasu. Ilma oma keele ja kultuurita pole meie riigi pidamisel sügavamat mõtet. Ja need inimesed, kes kultuuri loomise, hoidmise ja arendamisega tegelevad, ennekõike loomeinimesed, väärivad õiglast tasu, olgu selleks siis autoritasu, esitajatasu või tasu selle eest, et teose jaoks või esitluseni jõudmiseks on tehtud tööd: kogutud materjali, harjutatud, süvenetud, tehtud proove, maalitud, kirjutatud, komponeeritud, pandud näitust kokku ja nii edasi. Ehk loojad Ehk loojad peavad saama tasu ka perioodi eest, mis eelneb teose valmimisele või selle ettekandmisele, ja seda koos kõigi sotsiaalsete tagatistega, alates ravikindlustusest ja maksetest pensionisambasse, lõpetades töötuskindlustusega. Just see viimane, sotsiaalsete tagatiste puudumine, on olnud aastaid loomeinimeste seas kõneaineks. Sellel teemal on toimunud arvukalt kohtumisi, kirjutatud artikleid ja tellitud uurimusi. Viimane ja kõige põhjalikum loomeinimeste olukorda kirjeldav uuring tehti 2021. aastal Mõttekoja Praxis poolt ja see kandis pealkirja "Vabakutseliste loovisikute toimetulek ja sotsiaalsed garantiid". Uuring ainult kinnitas seda, et kõige halvemas olukorras on vabakutselised loovisikud. Nende sissetulekud on ebaregulaarsed ja pigem harvad, projektipõhise töö eest makstavad tasud ei ole vastavuses nähtud vaevaga ning tasu on senini makstud maksuvaba loometöötoetusena. Kõik see tähendab kokkuvõttes seda, et märkimisväärsel hulgal vabakutselistel loojatel puuduvad ravikindlustus, maksed tulevase pensioni heaks ja töötuskindlustus. Kuna universaalsed ja kõikehõlmavad lahendused võtavad aega, siis sai eelmisel sügisel algatatud seadusemuudatus, mis parandab vähemalt nende loovisikute olukorda, kes siiani on saanud ja saavad ka edaspidi oma loometöö tegemiseks raha kultuurkapitalilt. Seni veel kehtiva seaduse kohaselt maksab kultuurkapital loome[töö]toetust, mis aga seadusemuudatuse jõustumisel asendub loometöötasuga. Esimene neist on maksuvaba väljamakse, aga loometöötasuga kaasnevad kõik seadustega kehtestatud maksud. Loometöötasu maksmiseks sõlmitakse kultuurkapitali ja loovisiku vahel tähtajaline käsundusleping. Loometööks ettenähtud tasu jagatakse loomeperioodi kuude arvuga ja makstakse välja igas kuus, et vabakutseline loomeinimene saaks püsiva sissetuleku ja sotsiaalkaitse. Kõne all olevat seadusemuudatust poleks ilmselt algatatud, kui eelmisel suvel poleks tõusnud hasartmängumaksu ning alkoholi- ja tubakaaktsiisi määrad, mis kasvatasid kultuurkapitali tulusid. Just teadmine täiendavalt laekunud rahast julgustas Riigikogu kultuurikomisjoni algatama eelnõu, mille seadustamise järel saab kultuurkapital hakata loovisikutele maksma eelmainitud loometöötasu. Stipendiume seejuures ei kaotata ega maksustata. Siiani loometöötoetusena välja makstud summadele maksab kultuurkapital juurde sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu … Kolm minutit, palun! Kolm minutit lisaks, palun! … ning katab ära ka tulumaksu osa. Seega loovintelligentsi netosissetulek, raha, mis pangaarvele jõuab, ei vähene. Lühidalt öeldes, keegi sissetulekutes ei kaota ja samuti ei vähene toetust saavate inimeste arv, pigem vastupidi. Loometöötasuga kaasnevate maksude tasumiseks on kasutada ressurss, mis isegi võimaldab suurendada loometöötasu saavate loovisikute rida. Aga see on juba kultuurkapitali ekspertide otsustada.Täna Riigikogus lõpphääletusele tulev eelnõu räägib loovisikutest, mitte ainult vabakutselistest loovisikutest. Kindlalt paraneb nüüd loovisikute sotsiaalne turvavõrk. Ravikindlustuse kõrval on kahtlemata oluline see, et inimesed saavad vanaduspõlves pisut suuremat pensioni. Pakutud lahendus on oluline samm loomeinimeste sotsiaalsete garantiide tagamise teekonnal. Järgmisena ootame, et valitsus annaks oma heakskiidu nõndanimetatud rulluvale ravikindlustusele, mis puudutab kõiki neid, kes annavad täna iseendale tööd ja kelle sissetulekud on ebaregulaarsed. Uuringust lähtuvalt võin kinnitada, et ainuüksi kultuurivaldkonnas mõjutaks muudatus positiivseltcirca5000 inimest. Sotsiaaldemokraadid toetavad eelnõu. Aitäh! Aitäh, austatud juhataja! Head kolleegid! Eesti Kultuurkapitali seaduse ja hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse [eelnõu] on jõudnud kolmandale lugemisele ja sellega lahendatakse kultuurivaldkonnas pikalt vindunud probleemid. Toetatakse Eesti kultuuri oluliselt panustavate loovisikute toimetulekut, tagades neile sotsiaalsed garantiid. Luuakse võimalus rahastada lisaks Riigikogu otsusega kinnitatud riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingereas nimetatud kultuuriehitistele veel ühte strateegilise eesmärgiga riiklikult tähtsat kultuuriehitist. Ning täpsustatakse, millisel kujul esitatakse teave erinevatest võimalikest ehitistest Riigikogule ja Eesti Kultuurkapitali nõukogule enne konkreetse ehitise kohta otsuse tegemist. Just olulise tähtsusega kultuuriehitiste nimekiri, selle täiendamine septembris 2021. aastal Tallinna filmilinnakuga ning nüüd veel ühe lisavõimaluse loomine on tekitanud enim vaidlusi ja eriarvamusi. Seepärast peatuksin sellel otsustusprotsessil.Kuna hasartmängumaksu laekumine kasvab tänu maksumäärade [tõusule] ja selle tõttu [suureneb] ka riiklike kultuuriehitiste rahastamiseks mõeldud eraldis kultuurkapitali eelarves, avanes võimalus lisaks riiklikult tähtsatele kultuuriehitistele võtta töösse veel üks strateegiliselt oluline objekt: Eesti Rahvusringhäälingu stuudiokompleks. Telemaja ei kantud riiklikult tähtsate kultuuriehitiste nimekirja, sest sellel ajal oli ERR‑i ehitus veel eelarvestrateegia dokumendis ja isegi esimene finantseering oli selleks eraldatud. Tõsi, hiljem see summa anti rahvusraamatukogule vajalikeks renoveerimistöödeks.Riigikogu kultuurikomisjon vaagis pikalt võimalusi olukorras, kus rahvusringhäälingu investeeringuvajadus on ilmselge ja ka vahendid pikaajaliste prognooside kohaselt kultuurkapitalil olemas. Kuid puudus üksmeel avamaks nimekirja nende kultuuriehitiste kohta, mis esialgse viie objekti hulka ei mahtunud. See oleks erinevatel hinnangutel riivanud kinnitatud nimekirjast kõrvale jäänud projektide esitajate õigusi. Nii valiti edasi töötamiseks tänane lahendus.Siinkohal

sai vastusena kinnituse, et komisjoni valitud tee on õiguslikult pädev. Tsiteerin riigikontrolöri: "Riigikontroll on leidnud senise kogemuse pinnalt, et selguse ja läbipaistvuse huvides võiks eelistatav praktika olla selline, mis aitaks vältida samalaadsete otsuste tegemisel või rahastamisel dubleerivate mehhanismide mehhanismide kasutamist. Aga veel kord rõhutan, et sellise valiku tegemise õigus Riigikogul loomulikult on." Ja veel tsiteerin riigikontrolöri: arvan, et palju lihtsam oleks olnud teha seda selgelt nimekirjas, kus see oleks olnud läbi arutatud. Aga nagu ma ka vastuses ütlesin, ma ei saa öelda, kas see on õige või vale. Riigikogul on võimalus valida ka see tee."Lõpetuseks, olles osalenud eelmises Riigikogu koosseisus pikkadel ja põhjalikel aruteludel, oluliste objektide vaagimisel ja nende nimekirja kinnitamisel, võiksin muidugi jääda eriarvamusele riigikontrolöriga, mis on ja mis oleks olnud lihtsam tee. Aga täna on konkreetne eelnõu Riigikogu saalis ja Reformierakonna fraktsioon toetab selle vastuvõtmist. Tänan tähelepanu eest. Suur tänu, hea kolleeg! Isamaa fraktsiooni nimel hea kolleeg Tõnis Lukas, palun! Aitäh, austatud juhataja! Head kolleegid! Ka mina kutsun üles selle seaduseelnõu algatust toetama.

Jah, küllap oleks kultuurkapitali tuleviku kohta võib-olla mõni muugi arutlust [vajav] punkt, aga praegu oleme piirdunud sellega. Ja ma arvan, et mõlemas osas oleme leidnud päris paraja tee, kuidas edasi minna. Üks teema, sotsiaalsete garantiide teema, nii nagu juba jutuks oli, ei ole ju lõpuni lahendatud, vaid [muudatus]

ei lahenda. Ministeerium peab oma juriidiliste ettepanekutega edaspidi kindlasti välja tulema. Samas peab siin olema ka teatud loomevaldkondlik autoriteet. Ma väga loodan, et loomevaldkondades saavad loomeliidud saavad loomeliidud kaasa rääkida, kes selles valdkonnas on loojad, kes vajavad tuge, ja kes selle valdkonna looja nii väga ei olegi ja kes võib-olla teistega võrreldes tuge nii [väga] ei vaja. Aga ütleme, et me liigume positiivses suunas. Teine on ehitiste teema. Jah, tõepoolest, Riigikogu on koostanud riiklikult oluliste kultuuriehitiste nimekirja. Seda oleks võinud ka täiendada. Selle täiendamisega, [nimekirja] uuesti avamisega

valitsuse poolt riigieelarvesse pandavate objektide nii-öelda garantii näol, aga kuna valitsuse käsutuses justkui eelarveraha oli vähem ja kultuurkapitalil tundus üle olevat, siis neid objekte, mida kultuurkapitalile koormaks panna, tundus liiga palju olevat. Kultuurikomisjoni liikmed nägid, et on oht, et algatuse põhituum ehk Eesti Rahvusringhäälingu hoone ehitamise kava võib niimoodi üleüldse pooleli jääda. Selle tõttu otsiti lahendust, mille puhul oleks suhteliselt selgelt initsiatiiv Kultuuriministeeriumi käes. Kuna Kultuuriministeerium on läbi aegade, läbi mitmete valitsuste omalt poolt Eesti Rahvusringhäälingu maja prioriteetsust rõhutanud, siis on kindel, et see ettepanek lõpuks tuleb poliitiliselt just niisugune.

ja seadus näeb ette järgmise võimaliku objekti selle tee kaudu rajamist, oleks üldse raha, mida niimoodi jagada. Nii et, ütleme, ma ei peaks seda ka lõputuks kõrvalteeks … Palun lisaaega. Palun, kolm minutit!

Kes rahvusringhäälingu olukorda ja stuudiotemaja praegust seisu [on näinud], see teab, et tegelikult uut stuudiotemaja, et teha kvaliteetset tööd, on vaja. Mina rõhutaksin sinna juurde ka rahvuskultuurilist tähendust, sest me oma noorema põlvkonna võitleme ikkagi telekvaliteedi eest, kas see on tulevikus tele või mis see on, aga põhimõtteliselt saadete või väljundi kvaliteedi eest. Võib-olla siin ei ole alati

Loodame, et see stuudiotemaja annab selleks võimaluse. Ja loodame siis, et kultuuriminister selle ettepanekuga niimoodi tuleb, et see tõesti on Eesti Rahvusringhäälingu maja, nii nagu meil siin seletuskirjas on, ja et me saame anda rahvusringhäälingule kiirelt teadmise, et nad saavad hankesse minna ja tõepoolest hakata seda hoonet rajama. Seni nad on seda riigi sõnumit Riigikogu tasandilt oodanud. Ühe väikese asja ütlen siia veel. Täna ma vaatasin, et kultuuriminister on kirjutanud ja rõõmustanud väga, et koalitsioonil on õnnestunud niisugune läbimurre teha ja selline ettenägelik samm astuda. Ma juhin tähelepanu, et kultuurikomisjonis, kes oli algataja, oli selles asjas üksmeel. Siin ei ole põhjust ajada koalitsiooni ja opositsiooni rida. Aga jõudu kõigile tegutsemiseks! Suur tänu! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Oleme eelnõu 338 juures ja nüüd alustame lõpphääletuse ettevalmistamist.

Head ametikaaslased, panen lõpphääletusele eelnõu 338. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 54, vastu 1, erapooletuid ei ole, on kultuurikomisjoni algatatud Eesti Kultuurkapitali seaduse ja hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu 338 seadusena vastu võetud.

ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi lõpphääletus. Alustame lõpphääletuse ettevalmistamist.

Tulemusega poolt 53, vastu 8, erapooletuid ei ole, on Vabariigi Valitsuse algatatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse (Euroopa Liidu sinine kaart) eelnõu 349 seadusena vastu võetud.

Ma rääkisingi natukene laiemalt ka sellest, millised mälestused minul on näiteks vestlusest kunagise riigi peaprokuröri Lavly Perlinguga, kes just rääkis, kuidas käib Venemaalt õigusabi saamine – juhul kui kui see puudutab mingi kompra jagamist kellegi opositsionääri kohta, siis venelased on üliagarad sellist õigusabi meile osutama, aga kui on päriselt vaja õigusabi, näiteks rahapesuasjades, siis seda ei saa. Seda rääkis kunagi, juba päris ammu mulle Lavly Perling. peale eelmist, esimest lugemist ja enne tänast, nende kahe vahel saime just teada jälle uudise, et üks suurem rahapesu uurimine Swedbanki asjas ongi põhimõtteliselt karile jooksnud või lõpetatud just selle tõttu, et Venemaalt ei saadud mitte mingit õigusabi, kuigi leping sel ajal veel kehtis. Ja eks ta nii kipub olema venelastega, et see suhtlus toimib ikkagi ainult ainult siis, kui neile sobib, ja nende tingimustel, aga ta ei toimi nii, nagu õigusriikide vahel võiks mõistlik olla.Ega olla.Ega komisjonis ka teise lugemise eel väga palju midagi ei juhtunud. Ütleme, üks muudatusettepanek tehti, selline poolik või hädine või kuidas seda nüüd nimetada. Mart Maastik tegi muudatusettepaneku, mis oli nii halvasti sõnastatud, et komisjonis laiutati käsi ja öeldi, et seda on raske niimoodi menetleda. Selle peale Mart Maastik ütles: "Ah, tühja kah, ma võtan selle siis üldse tagasi."

kasutatud. Selle peale ka Justiitsministeeriumi ametnik kinnitas Anastassia Kovalenko-Kõlvartile, et nii see on, sellist õigusabi väga palju ei küsita ega saada. ega saada. Ja tagasi tulles jälle selle rahapesuteema juurde, vaata, selle puhul ongi nii, et ega sa ei saa seda rahapesu asja eriti edasi arutada, juhul kui sa ei suuda tõestada rahapesuküsimuse uurimises, et see raha, mille pesemist uuritakse, on saadud kuritegelikul teel, et toime on pandud eelkuritegu. Ja kuna see eelkuritegu on tõenäoliselt toime pandud Venemaal, siis me ei saa kuidagi seda tõestada. Isegi sellisel puhul kehtib ju süütuse presumptsioon. Niikaua kui sa ei suuda tõestada, et on pandud toime eelkuritegu, siis sa ei saa tegelikult ka uurida rahapesu. Ja siis mindigi rõõmsalt protseduuriliste otsuste juurde. Otsustati teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 20. märtsiks, see oli konsensuslik otsus; teha ettepanek teine lugemine lõpetada, see oli ka konsensuslik otsus; ja teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus, ja seegi oli konsensuslik otsus. Nii et siin me siis nüüd oleme. Aitäh!

olulise sümboolse tähtsusega eelnõu 362 teise lugemise juurde, mis denonsseerib Eesti ja Venemaa vahelise õigusabilepingu. Esimese lugemise puhul tõin välja need poliitilised ja moraalsed kaalutlused, mille tõttu me sellise otsuse teeme. Täna pööraksin tähelepanu õigusabilepingu teisele poolele, Venemaa Föderatsioonile, kus valitseb diktaator Vladimir Putini kuritegelik režiim. Eelmisel pühapäeval lõppesid Venemaal kolm päeva kestnud niinimetatud presidendivalimised, mis muidugi pole valimiste nime väärt, sest need olid kõike muud kui valimised demokraatlikes ja õigusriigi põhimõtteid respekteerivates riikides toimuvate vabade ja ausate valimiste täielik vastand. Nagu öeldakse, mõistus jääb seisma, kui lugeda teateid Venemaal pühapäeval valimisjaoskondades toimunust: kuidas politseinikud tungisid valimiskabiini, kontrollimaks, et valijad ei rikuks valimissedeleid, kuidas pooleteiseaastase lapse ema viidi politseisse, sest laps oli midagi valimissedelile sodinud. Need ja paljud teised lood on näiteid Venemaa riigivalitsemise ebainimlikkusest, mis üha enam süveneb. Nüüd, nende niinimetatud valimiste järel on üpris kindel, et see õudus Venemaal kestab ja muutub veel koledamaks – vähemalt nii kaua, kui tsaar Putin püsib võimul. See on veel üks põhjus, miks me teeme täna täiesti õige otsuse, denonsseerides õigusabilepingu. Veel kord: see on õige poliitiline otsus, millel puuduvad märkimisväärsed praktilised tagajärjed. Ja veel üks asi, mis puudutab seda teemat laiemalt, küll kaudsemalt, nimelt Venemaa sõjamasina pidurdamist. Kaitseministeeriumi otsus lõpetada nende firmade toodete või teenuste ostmine, kes jätkavad tegevust Venemaal või kauplevad Venemaaga, on samuti väga hea eeskuju teistele. Me räägime santsioneerimata või mitte veel sanktsioneeritud Venemaa-suunalisest majandustegevusest, mille puhul loeb institutsioonide, ettevõtete ja inimeste kui tarbijate valik, teiste sõnadega nende hoiak, mis võiks olla suunatud alternatiivsete toodete ja teenuste tarbimisele, mille tootjad ja pakkujad ei ole seotud või ei ole enam seotud Venemaaga. Peame mõistma, et igasugune Venemaaga seotud majandustegevus aitab kaudselt – kui mitte otseselt – Putini sõjamasinat ja pikendab sõda.

Palun! Kaheksa minutit. Head kolleegid! Loomulikult nõustun – ja kõnelen fraktsiooni nimel –, et Venemaa Föderatsiooni näol on tegemist ebademokraatliku totalitaarse diktaatorliku agressorriigiga. Olen koos oma fraktsiooniga täiesti nõus, et suhted Venemaaga tuleks ka selles küsimuses, mis puudutab õigusabi ja õigussuhteid, lõpetada ja see leping tuleb denonsseerida. Kuna lähtuvalt nendest mõistetest, mõistetest, millega me Venemaad tänapäeval nimetame, ei saa olla mitte kellelgi mingit usaldust Venemaa õigussüsteemi ja õigusorganite vastu.Õigusabileping kahe riigi vahel eeldab siiski vastastikust usaldust teineteise õigussüsteemi vastu. Kuid nii kaua, kui Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu kestab, ei saa me idanaabriga seoses mingist usaldusest rääkida. rikub juba aastaid rahvusvahelist õigust, ÜRO põhikirja, paneb Ukrainas toime raskeid sõjakuritegusid ning rikub inimõigusi ja rahvusvahelist humanitaarõigust. Seega, kordan: ei saa olla usaldust selle õigussüsteemi vastu. Sellepärast sotsiaaldemokraadid toetavad selle kahepoolse lepingu denonsseerimist ja kutsuvad üles kõiki poliitilisi jõude siin Riigikogus hääletama selle eelnõu poolt.Kuid samas me peame mõistma, head kolleegid, et vaatamata sellele, et on sanktsioonid ja majandussuhted on peaaegu katkenud ning meie justiitsasutused ei ole juba kaks aastat omavahel peaaegu üldse suhelnud, õigusabipalveid peaaegu ei ole,

Seda me otseselt keelata ei saa. Loomulikult saame inimesi hoiatada. Aga paraku pärandiga seotud asju, lastega seotud asju, dokumentide kättesaamisega seotud asju on meie inimestel nii Eesti kodanikel kui ka Eestis alaliselt elavatel inimestel. Samamoodi on teatud muresid ja asjaajamisi Eesti kodanikel, kes elavad siiani Vene föderatsiooni territooriumil.

näiteks samasugune õiguskaitse mõlema riigi kodanikele oma isiklike ja varaliste õiguste suhtes teineteise riigi territooriumil. Minu jaoks jääb õhku küsimus, kas selle lepingu lõpetamine avab Venemaale laiemad võimalused Eesti kodanike ja Eesti juriidiliste isikute vara kallale minekuks Venemaal. Eriti arvestades olukorda, kus meie siin menetleme Venemaa kodanike ja juriidiliste isikute külmutatud varade realiseerimist, et aidata Ukraina Vabariiki. Või näiteks mõlema riigi kohustus abistada oma kodanikke ja saata palve korral tõlketa ja tasuta tõendeid perekonnaseisutoimingute kohta, dokumente hariduse, töösuhete kohta, mis puudutavad mõlema riigi kodanike õigusi, nende õiguste realiseerimist ja varalisi huvisid. Ilmselt tähendab see lepingu denonsseerimine, et tulevikus selline dokumendivahetus, mis siiamaani toimus ilma tõlketa ja tasuta, muutub oluliselt keerulisemaks. Meie kodanikele nii siin- kui ka sealpool piiri tuleb hakata kõiki dokumente tõlkima ja apostillima. See kõik muutub inimeste jaoks keerulisemaks ja ka kallimaks. Loomulikult see kõik on võimalik, sest Venemaa muutub meie jaoks samasuguseks kolmandaks riigiks nagu mõni Aafrika või Aasia riik. Ja meie suhetele hakkavad laienema kõik rahvusvahelised

Samamoodi kohustus, mis lepinguga on võetud, tagada võrdne kohtumenetlus mõlema riigi kodanikele ühe või teise riigi territooriumil. Ka siin, jah, me võime rääkida, et Venemaal kohtupidamine on, nagu ta on, aga siiamaani oli vähemalt mingigi õigus ja lepinguline alus, et meie kodanikel, kui nad satuvad Venemaa kohtuveskite vahele, oleks samasugune õigus. Samuti perekonnaseisuasjades, tsiviilasjades, aga näiteks ka meie korteriühistute võimalused Venemaa kodanikest korteriomanikega suhelda läbi Venemaa kohtusüsteemi. Mitte et see praegu oleks väga lihtne, aga nüüd muutub see veelgi keerulisemaks. Üks teema, mida tõstatavad väga paljud juristid, kes abistavad meie kodanikke siin- ja sealpool piiri, on elatisabi. Kui siiamaani olid need otsused, mis ühes või teises riigis tehtud, aktsepteeritavad ja täitmisele suunatud, siis tulevikus võib see samuti osutuda väga keeruliseks. Ja elatisabi saamine meie lastele, kes viibivad Eestis, aga kelle üks vanematest viibib Venemaal ja on Venemaa kodanik, kas see muutub oluliselt keerulisemaks. Need on mõned näited sellest, mida see leping praegu võimaldab ja mida ta enam tulevikus ei võimalda. See loomulikult ei tähenda seda, et me peame selle lepinguga jätkama. Loomulikult, me peame selle lepingu lõpetama. Ja ma usun, et me teeme selle ära, sest nagu ma alguses ütlesin, Venemaa õigussüsteemi usaldada ei saa. Kuid samas me peame endale aru andma: me ei tohi silmi kinni pigistada. Me peame mõtlema selle peale, millist abi me pakume oma kodanikele ilma selle lepinguta olukorras, kui seda lepingut ei ole ei siinpool piiri ega sealpool piiri. Sotsiaaldemokraatide nimel kutsun üles eelnõu toetama, aga samas mõtlema, mis saab edasi. Aitäh! Suur tänu! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Me oleme eelnõu 362 juures. Sellele eelnõule muudatusettepanekuid ei laekunud

52, vastu ja erapooletuid ei ole, on Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni lepingu õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades denonsseerimise seaduse eelnõu 362

teine lugemine. Ma palun Riigikogu kõnetooli ettekandjaks riigikaitsekomisjoni liikme Meelis Kiili. Palun!

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Eelnõu algatas Vabariigi Valitsus 2023. aasta 23. oktoobril. Eelnõu esimene lugemine lõpetati 2023. aasta 13. detsembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks eelmise aasta 29. detsembril kell 16 esitati eelnõu kohta 18 muudatusettepanekut, need Meelis Kiili, Alar Laneman, Leo Kunnas, Priit Sibul, Ants Laaneots, Peeter Tali, Igor Taro, Kalev Stoicescu, 2024. aasta 19. veebruari riigikaitsekomisjoni istungil võtsid eelnimetatud Riigikogu liikmed neli muudatusettepanekut tagasi. Riigikaitsekomisjon esitas juhtivkomisjonina eelnõu kohta 11 muudatusettepanekut. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teist lugemist oma viiel istungil. Riigikaitsekomisjoni istungitel osalesid kaitseminister Hanno Pevkur, Kaitseministeeriumi õigus- ja haldusküsimuste asekantsleri ülesannetes Asko Kivinuk, õigusosakonna juhataja Lauri Kriisa, õigusloomevaldkonna juht Eda Loo-Suun, õigusloome nõunik Sander Põllumäe, ministri nõunik Mikk Tarros, Kaitseliidu ülem kindralmajor Ilmar Tamm, tema käsundusohvitser major Andres Soome. Kaitseliidu vanematekogu esimees kindralmajor reservis Neeme Väli osales käesoleva aasta 22. jaanuari ja 6. veebruari riigikaitsekomisjoni istungil. Kaitseliidu esindajaid saab lugeda kaasatuteks, kuid riigikaitsekomisjon lähtus ka Kaitseliidu seaduse §-dest 19 ja 20, mille kohaselt annavad Kaitseliidu seaduse muudatuste kohta arvamuse Kaitseliidu keskjuhatus ja vanematekogu. Eelnõu ja muudatusettepanekud puudutavad relvaseaduse muutmist, mistõttu osalesid riigikaitsekomisjoni käesoleva aasta 22. jaanuari istungil Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Joosep Kaasik ja õigusnõunik Marju Aibast ning käesoleva aasta 19. veebruari istungil Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja Henry Timberg ja õigusnõunik Marju Aibast. Käesoleva aasta 6. veebruari istungil osalesid ka Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler Heddi Lutterus ja õiguspoliitika osakonna avaliku õiguse talituse ametnik, sest eelnõu kohta esitatud muudatusettepanekud puudutasid taustakontrolliga seonduvat, mis vajab täpset juriidilist sõnastust. Riigikogu liikmete Meelis Kiili, Alar Lanemani, Leo Kunnase, Priit Sibula, Ants Laaneotsa, Peeter Tali, Igor Taro ja Kalev Stoicescu esitatud muudatusettepanekutest kaks puudutasid tulumaksuseaduse muutmist ja Kaitseliidu finantseerimist, mistõttu küsis riigikaitsekomisjon nende muudatusettepanekute kohta arvamust valdkonna komisjonilt rahanduskomisjonilt. Oma arvamused ja ettepanekud esitasid eelnõu kohta Siseministeerium, Justiitsministeerium ja riigikaitsekomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja. Lühidalt muudatusettepanekutest, mida ma aja kokkuhoiu mõttes ei hakka siinkohal detailselt selgitama, sest need on ära toodud muudatusettepanekute loetelus. Muudatusettepanekud nr 1–23: Riigikogu liikmete Meelis Kiili, Alar Lanemani, Leo Kunnase, Priit Sibula, Ants Laaneotsa, Peeter Tali, Igor Taro ja Kalev Stoicescu täielikult ja osaliselt arvestatud muudatusettepanekud. Riigikaitsekomisjoni kui juhtivkomisjoni muudatusettepanekud tulenevad Riigikogu liikmete esitatud muudatusettepanekute osalisest arvestamisest, eelnõu eest vastutava liikme Meelis Kiili, nõunik-sekretariaadijuhataja Aivar Engeli, Kaitseliidu, Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi ettepanekutest ning komisjonis toimunud aruteludest. Muudatusettepanek nr 24: riigikaitsekomisjon esitas juhtivkomisjonina muudatusettepaneku lähtuvalt siseministri 01.02.2024 kirjas sisalduvatest ettepanekutest. Muudatusettepaneku kohaselt täiendatakse relvaseaduse § 24. Muudatusettepanek nr 25: obstruktsiooni ja eelnõu põhjaliku menetluse tõttu muudetakse eelnõu seadusena jõustumise tähtaega. Vabariigi Presidendile peab jääma seaduse väljakuulutamiseks või välja kuulutamata jätmiseks põhiseaduses ettenähtud kaks nädalat. Ühtlasi tuleb seadus avaldada Riigi Teatajas ning seaduse rakendamiseks anda täidesaatva võimu õigusaktid. Eelnõu algatajat esindanud Kaitseministeeriumi esindajad toetasid kõiki riigikaitsekomisjoni langetatud otsuseid muudatusettepanekute kohta. Ma palun ka kolleegidel toetada juhtivkomisjoni otsuseid. Oluline on asjaolu, et nii muudatusettepanekute esitajad kui ka riigikaitsekomisjon lähtusid muudatusettepanekuid esitades eelkõige Kaitseliidu ning laiemalt Eesti riigikaitse ja julgeoleku huvidest. Paraku oli algatatud eelnõu tekstis tehnilist praaki ja keelelisi küsitavusi, mistõttu keeletoimetaja Kaisa Lamsoo riigikaitsekomisjoni nõuniku-sekretariaadijuhataja ettepanekul ning eelnõu algataja esindajatega kooskõlastatult tegi riigikaitsekomisjon seaduseelnõus hulgaliselt keelelisi ja normitehnilisi täpsustusi. Kasutan siinkohal võimalust, et tänada kõiki, kes panustasid selle eelnõu teise lugemise teksti. Ja teise lugemise tekst on selline, nagu riigikaitsekomisjon teisel lugemisel esitas. Ma ei saa öelda, et see protsess oleks olnud kiretu. Oli ka kirge. Kuid pärast seda, kui kõik osapooled mõistsid neile põhiseadusega pandud õigusi, kohustusi ja [rolli], läks töö komisjonis süsteemseks, rutiinseks ja efektiivseks. Tunnustan kaitseminister Hanno Pevkurit, kes osales neljal riigikaitsekomisjoni istungil, kus formuleeriti eelnõu osade ja sätete uued sõnastused. Tunnustan ka Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi esindajaid, kes saavutasid nende valdkondi puudutavate uute sätete sõnastuses omavahelise kokkuleppe. See tegigi riigikaitsekomisjoni valikud lihtsamaks. Riigikaitsekomisjon püüab jätkuvalt saavutada riigikaitse ja julgeoleku küsimustes konsensust. Selle hea näide on kõnealuse eelnõu menetlus. Me lähtusime Kaitseliidu põhimõttest, et seal ei ole erakondi. Ehk kõik need menetlused olid erakondadeülesed. Minu hinnangul on eelnõu muutunud paremaks ja selgemaks. Selleks tehti ära mahukas töö, mille tulemust näete esitatud muudatusettepanekute loetelus ja eelnõu teise lugemise tekstis. Lõpetuseks juhtivkomisjoni menetluslikud otsused ja ettepanekud. 2024. aasta 18. märtsi istungil kiitis riigikaitsekomisjon konsensusega heaks eelnõu teise lugemise teksti, muudatusettepanekute tervikloetelu ja seletuskirja. Riigikaitsekomisjon otsustas konsensuslikult teha Riigikogule ettepaneku eelnõu teine lugemine lõpetada. Tänan! Hea ettekandja, ma tänan teid! Teile küsimusi vähemalt üks on. Henn Põlluaas, palun! Austatud eesistuja! Hea ettekandja, aitäh! Olen ka ise kõrvalt jälginud ja kuulnud, kuidas see protsess riigikaitsekomisjonis käis, ja minu meelest on see ääretult tervitatav, et sellisele tulemusele

ideaalseid lahendusi annab ainult jumal. Tegelikult, siiski, kuna kõik oli konsensuslik ja konsensus ei sündinud lihtsalt mitte sellega, et me otsisime kompromissi, me leidsime ja otsisime kõige paremaid lahendeid. Aeg-ajalt ei andnud me ka teatud põhimõtetes lihtsalt järgi ja suutsime ära selgitada kõikidele asjaosalistele täpselt probleemi olemuse sisu. Nii et ma siiski hindan, et meil on päris hea tulemus. ettekandja, tänan! Rohkem küsimusi ei ole. Suur tänu teile! Aitäh! Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ei ole, neid ei ava. Alustame eelnõu 335 muudatusettepanekute läbivaatamist. Neid on laekunud selle eelnõu kohta kokku täpselt nii palju kui 25. Nii et hakkame pihta ja palun teie tuge ja head koostööd. Muudatusettepaneku nr 1

Muudatusettepaneku nr 10 on esitanud Meelis Kiili, Alar Laneman, Leo Kunnas, Priit Sibula, Ants Laaneots, Peeter Tali, Igor Taro ja Kalev Stoicescu, juhtivkomisjoni seisukoht on siin peale tõsist arutelu: arvestada täielikult.

Aitäh! Oleme vaadanud kõik muudatusettepanekud läbi. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 335 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud ja ka kuuenda päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud. Seitsmes päevakorrapunkt on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse

Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Ma olen täna siin tutvustamas järjekordselt ettepanekut lõpetada Eesti Vabariigis valimiste läbiviimisel e-hääletamise süsteemi kasutamine. See ettepanek lähtub eesmärgist tagada valimiste usaldusväärsus ja vastavus Eesti Vabariigi põhiseadusele.Rahvusvahelise demokraatia ja valimisabi instituudi andmetel kasutatakse Euroopa riikidest elektroonilist hääletust ehk e-hääletust Albaanias, Belgias, Bulgaarias, Prantsusmaal ja Venemaal. Varem on kasutatud mingis vormis e-hääletust, kuid sellest on loobutud Hollandis, Iirimaal, Norras, Rumeenias, Saksamaal, Soomes ja Šveitsis. Suuremas osas Euroopa riikidest pole e-hääletust kunagi kasutatud. Küll aga uuritakse mitmes riigis võimalusi, mis garanteeriksid e-hääletuse puhul nende salajasuse ja vaadeldavuse.E-hääletust kasutatakse mitme erineva meetodiga. Üldreeglina on teistes riikides tegemist statsionaarsete hääletuspunktidega, kuhu tuleb füüsiliselt kohale minna ning kus hääletamise salajasus on tagatud. E-hääletuse veebipõhist süsteemi ehk internetihääletust kõigile valijatele pakub Euroopa riikidest vaid Eesti. Eesti Vabariigi põhiseaduse § 60 sätestab, et Riigikogu valimised on üldised, ühetaolised ja otsesed ning hääletamine on salajane. Veebihääletuse puhul salajasus paraku tagatud ei ole, sellepärast et tegelikult ei ole ühtegi mehhanismi, millega saaks kontrollida, kes on see reaalne inimene, kes ID-kaarti kasutades hääletusprotseduuris osaleb. Sellega vastandub e-hääletamine Eestis nii valimiste üldkehtivale põhimõttele kui ka otseselt Eesti põhiseadusele. Tagatud ei ole ka Eesti põhiseaduses nõutud ühetaolisus, kuna e-hääletuse viis Eestis erineb paberhääletamise viisist. Selleks, et valimistulemus oleks usaldusväärne, peab olema tagatud selle kontrollitavus kahel viisil: valija peab saama kontrollida, et tema antud hääl laekus, ning valimiste vaatlejad peavad saama kontrollida, kas kõik laekunud hääled loeti õigesti. Eesti e-hääletuse puhul ei ole valijal ilma eriteadmisteta võimalik kontrollida, kas tema hääl laekus õigesse kohta. Samuti puudub universaalne kontrollitavus. See tähendab, et valimiste vaatleja ei saa kontrollida, kas kõik valijate antud hääled loeti korrektselt kokku või mitte. E-hääletust, aga eriti internetihääletust ei kasutata enamikus maades just seetõttu, et tagatud ei ole salajasus ning kodanikele arusaadav kontrollitavus ja läbipaistvus. Kodanikul peab olema võimalik usaldusväärselt ja ilma eriteadmisteta kontrollida valimistoimingu ja tulemuste väljaselgitamise olulisi samme. Näiteks Saksamaal on seetõttu valimistel keelatud igasuguste arvutusseadmete kasutamine. Internetihääletust pole paljudes riikides rakendatud ka küberjulgeoleku probleemide tõttu. Näiteks pole internetihääletust kõigile kodanikele kasutatud just seepärast Prantsusmaal. Usutakse, et veebihääletus muudab võltsimise liiga lihtsaks, ja see võib süvendada usaldamatust. Nagu kirjutas oma väga heas artiklis hiljuti digiõiguste aktivist ja e-hääletamise vaatleja Märt Põder (tsiteerin): "Kuna valimiste korraldaja ei suuda pakkuda tagantjärele veenvaid tõendeid protseduuride korrektsusest, taandub arutelu e-hääletuste tulemuste üle usuküsimuseks. Isegi kui korraldaja kinnitab, et tal on need tõendid kuskil olemas, ja nende tõttu on nad ise äärmiselt veendunud, et tulemus on korrektne, ei saa see veenda teisi – kui nende tõenditega pole võimalik tutvuda ja nende korrektsuses veenduda. Nii kujuneb valimiste korraldaja tegevus e-hääletuse tulemustes veenmisel lihtsalt käputäie protseduuride läbiviimisel osalenud ametnike siseveendumuse kinnitamiseks. Kui jaoskondades toimuvate valimiste puhul toetub usaldus tulemuse vastu kindlale alusele, milleks on valimisperioodi jooksul jaoskondades tehtud laiapõhjaline usaldustöö, siis e-hääletuse puhul on usalduspüramiid tagurpidi. Valimistulemuse legitiimsuseks tarvilik usaldusmassiiv toetub e‑hääletuse puhul käputäie ametnike siseveendumusele." Samas ei Samas ei ole e-hääletamisel erilisi positiivseid omadusi. Selle kasutuselevõtt ei ole oluliselt mõjutanud valimistel osalejate arvu, küll aga võib e-valimine tekitada usaldamatust valimistulemuste vastu, kahtlusi riigivõimu legitiimsuses ja riigi institutsioonidest võõrdumist. Oma hiljutises artiklis pealkirjaga "Kellele on vaja e-hääletust?" võttis kolleeg Jaak Valge selle probleemi tabavalt kokku, tuues esile hiljuti põhiseaduskomisjoni istungil toimunud arutelu,

teiseks, see ei suurenda kõigile olemasolevatele teadmistele tuginedes märkimisväärselt valimisaktiivsust; ja kolmandaks, see ilmselgelt langetab valimiste usaldusväärsust. Kõiki neid kolme aspekti silmas pidades peaks ju olema elementaarne jõuda järeldusele, et sellist süsteemi ei ole mõistlik kasutada. Eestis on e-hääletust kasutatud alates 2005. aastast ning Eesti on esimene riik maailmas, kus võeti e-hääletus üleriigilistel valimistel kasutusele. Praeguseks on aga selgunud, et Eesti e-hääletuse süsteem ei ole teistele riikidele eeskujuks, seda pole mujal kasutusele võetud või on selletaolisest süsteemist loobutud just arusaadavuse, universaalse kontrollitavuse ja salajasuse puudumise tõttu, mis teeb veebivalimised ebausaldusväärseks. Sellele järeldusele osutas oma hiljutises artiklis pealkirjaga "Ajalugu on e-valimistele oma hinnangu andnud" ka Martin Ehala. Tsiteerin: "Eesti oli 2005. aastal e-hääletusega alustades innovaatiline. On ka mõistetav, miks tuli kõrgel hoida usaldust ja vaigistada kahtlejaid. Lootus oli suur, et meie eeskuju järgivad teised ning e-hääletusest saab rahvusvaheliselt aktsepteeritud standard. Midagi sellist ei ole kahjuks juhtunud. E-hääletust kaalunud või proovinud riigid on leidnud, et see ei vääri küünlaid. Peale Venemaa, kus järgmisel nädalal saab e-hääletada Vladimir Putini poolt presidendivalimistel. Eestist on ükssarvikuteks sirgunud Bolt, Pipedrive, Wise ja Veriff, kuid e-hääletus ei idane ega mädane. Probleemid on samad, mis alguses. Need probleemid on olemuslikud: neid võib küll ignoreerida, kuid pole võimalik lahendada. Ja 20 aastat on piisavalt pikk aeg, et öelda: "Ajalugu on e-valimistele andnud oma hinnangu." Tark oleks seda arvesse võtta." No No Ehalaga võib nõustuda, välja arvatud osas, et e-valimised ei idane ega mädane. Ma lisaksin, et mädanevad küll, kõigi meie silme all. Ka Eesti valijate seas ei ole piisavalt usaldust e-valimiste vastu. Kui juba üle kolmandiku valijatest arvab, et e-valimised ei olnud või pigem ei olnud ausad, siis on tegemist legitiimsusprobleemiga, mis võib laieneda kõigile valitavatele institutsioonidele. Ja nii see tõepoolest on. Eelmisel kevadel tehtud arvamusküsitluse kohaselt ligi 40% Eesti kodanikest kas ei usalda või pigem ei usalda, et e‑valimisi viiakse läbi usaldusväärsel viisil. Lisaks ei võimalda kehtiv regulatsioon kaebeõiguse tõhusat kasutamist valimiste õiguspärasuse kontrollimiseks. Riigikohtu esimees Villu Kõvegi kirjutas 30. märtsil eelmisel aastal oma arvamuses e-valimiste kohta järgmist: "Valimised aga mitte üksnes ei pea olema ausad, vaid ka näima ausad ning kaebajate väidete kontrollimiseks peaks olema tagatud tõhus ja mõistlik menetluskord." Osutasin sellele, et praegu sellist tõhusat ja mõistlikku menetluskorda ei eksisteeri. Seega on õige Eestis e-valimised lõpetada, vähemalt nii kauaks, kui töötatakse välja usaldusväärne ja põhiseadusele vastav viis nende läbiviimiseks. Mäletan, et mitte kuigi ammu, mõned kuud tagasi siinsamas saalis ühe arupärimise raames küsisime justiitsminister Kalle Laaneti käest, mida arvata sellisest olukorrast, kus 40%

kahtleb, et valimisi, mis on kogu poliitilise süsteemi legitimeerimise instrumendiks, ei viida läbi ausalt, siis meil on hiiglaslik legitiimsusprobleem Eestis. Sellist olukorda aastast aastasse tolereerida, sallida selle jätkumist lihtsalt ei tohiks. Eriti sellises olukorras, kus me teame, et meil on keerulised ajad nii või teisiti ning kahtlusi selle suhtes, kas meie riigivõim on üldse legitiimne, tuleks kõiki võimalusi kasutades teine asi, mida Kalle Laanet meie küsimustele vastates ütles, oli see, et niisuguse valimissüsteemi kasutamine on kahtlustest hoolimata põhjendatud, kuna see on mugav. Veel kord: rõhutagem siin üle, et valimiste süsteemi usaldusväärsus ja valimiste süsteemi kasutamise mugavus ei ole võrdväärsed argumendid. Usaldusväärsus on mõõtmatult olulisem kui valimistel osalemise mugavus.

ettekandja, ma tänan teid. Teile on ka küsimusi. Martin Helme, palun! Aitäh! Teema on meil korduvalt käinud siin saalis ka ja sinu toodud asjaolud on ju tegelikult teada. Ma ütleksin niimoodi: see, et e-valimised on ilmses vastuolus põhiseadusega ja ka demokraatia aluspõhimõtetega, on meile ju selge. kaevatud ja see on jõudnud ka mitu korda Riigikohtus käia. Riigikohus on küll nurisenud asjade üle, aga põhimõtteliselt jätnud jõusse need seadused. Samal ajal oleme me olukorras, kus parlament, mille koosseisud on saadud

tõttu. Me oleme sellises muna-ja-kana‑situatsioonis või kana-ja-muna-situatsioonis, et ei kohtud seda ei tühista, Riigikogu ise ei tühista. Mis oleks siis lahendus, et jõuda tagasi põhiseadusliku korra ja tegeliku demokraatia juurde? Aitäh! Kuidas öeldakse klišeelikult? Väga hea küsimus! Aga mul ei ole paraku pakkuda sama head vastust, kui see küsimus on. Üks lahendus on see, et kui Riigikohus ei taha otse ja sirgjooneliselt välja öelda, et tegemist on põhimõtteliste probleemidega, millele peab leidma lahenduse – ja tegelikult ei öelda otse välja ka seda, et nende probleemide tõttu ei saa valimisi pidada õiguspäraseks –, ja ka parlament ei taha võtta neid probleeme, millele Riigikohus järjepidevalt küll osutab, toonitades vajadust nendega tegeleda, siis minu meelest päriselt demokraatiaideaalist lähtuvas riigis peaks küsimuse langetama rahvahääletusel. Eks? Eestis on kõrgeima riigivõimu kandjaks rahvas.

saab põhjendada oma argumente, ning sama saab teha vastasleer, kes ütleb, et e-valimiste süsteemi kasutamine tuleks lõpetada. Lõpuks siis rahvas kui peremees annab oma hinnangu: meie, Eesti rahvas, enamusotsustuse alusel leiame, et me peaksime siit edasi minema sellisel viisil.

on esinenud õigusrikkumised või ei ole esinenud õigusrikkumisi. Ja kui on esinenud õigusrikkumised, siis [tuleks hinnata,] kas need õigusrikkumised on sellised, mille tõttu tuleb öelda, et valimised on kehtetud, eks, või kas see regulatsioon, mille alusel üldse viiakse valimisi läbi, on kooskõlas kehtiva õigusega, ka põhiseadusega, või ei ole kooskõlas sellega. Mitte nii: "Meile tundub, et siin on teatavaid probleeme, millega peaks nagu tegelema, aga me ei taha ka otseselt öelda, et see on ikkagi põhiseaduse või muude kehtivate seadustega vastuolus." Minu meelest sellist töömeetodit seadus Riigikohtule üldse ette ei näe. Nii et tuleks vastutada ja anda selge hinnang, kas see on õiguspärane või ei ole õiguspärane. Kui ei ole õiguspärane, siis [tuleb öelda,] millises aspektis ei ole õiguspärane ja mis on selle järelmid. See oleks minu selline sõbralik soovitus Riigikohtule.

paksult on artikleid Venemaaonline-hääletamisest, sellega seotud probleemidest, alates sellest, et kuskil mingid serverid jooksid maha, ei saanud hääletada, ja üldiselt jõutakse ikkagi artiklites lääne meedias järelduseni, et e-valimised ikkagi ei ole usaldusväärsed. Aga Eesti ajakirjandus on selle koha pealt vait nagu kult rukkis, mitte midagi ei ole kuulda sellest. Absoluutselt teema on maha vaikitud. Muidu kajastatakse kõike Venemaal toimuvat, aga vaat e‑valimistest ja nendega seotud probleemidest mitte sõnagi, ammugi et jõutaks järeldusele nagu lääne meedias, et äkki e-valimised ei ole ikkagi turvalised või äkki need Aga küsin teist asja ka. Ütlesid, et ei ole valimisaktiivsust oluliselt suurendanud see e-valimiste kasutuselevõtt. Kas on mõni erakond, kelle toetust see on oluliselt suurendanud? Kui vaadata pikka perspektiivi või pikka tagasivaadet, siis kas on mõni Eesti erakond saanud e-valimistest olulisel määral kasu? Jah,

Kuigi ausalt öeldes ma ei ole kindel, et praegust tendentsi jätkates see edulugu isegi selle abivahendi kaudu väga kaua saab jätkuda, sest reitingud räägivad küll midagi sellist, et inimestel võib hakata vaikselt kõrini saama sellest eduloost. Aga mis esimesena mainitud aspekti puutub, siis minu meelest on see päris amüsantne, kui vaadata seda, et Venemaa valimisi kritiseeritakse igast aspektist, välja arvatud sellest aspektist, mis puudutab e-valimisi. Muidugi me kõik saame aru, miks sellest aspektist keegi seda kritiseerida ei taha – sellepärast et on ju ilmselge, et siin on väga selged paralleelid Eestiga.

karikatuur, Urmas Nemvaltsi karikatuur, kus toodi esile, et küll on kole ja paha, et Venemaal niimoodi demokraatia peal trambitakse selle e-valimiste süsteemiga, mis on täiesti ebausaldusväärne, aga hea, et meie e‑valimiste süsteemi vastu ühtegi neist küsimustest pole põhjendatud küsida. Absurd!

me kritiseerime kedagi teist väga teravalt, aga samal ajal pigistame silma kinni selle suhtes, et meil endal on väga tõsised probleemid sellesama asjaga seonduvalt. Muidugi on põhjendatud küsida, kas Venemaa valimised on ausad või ei ole. Vägagi põhjendatud küsimus. Aga mitte vähem põhjendatud küsimus on see, kas meil endal Eestis on tagatud see, et valimised oleksid läbi viidud sellisel viisil, et kõikvõimalikud küsimused seonduvalt nende usaldusväärsusega oleks maha võetud. Ei ole! Fakt on see, et ei ole.

Kalle Laaneti arvates näitab see seda, et 60% usaldab. Meie peaminister on seda piiri tegelikult veelgi nihutanud. Ta on siin saalis öelnud, et see, et 81% inimestest tahab tema tagasiastumist, näitab ju seda, et 19% tahab tema jätkamist.

mis sa arvad, kas on lootust, et siin tuleb mingi muutus, enne kui ülejäänud inimeste hulgast on viimane e-valimiste usaldaja surnud? Või Või seda lootust tegelikult ei ole, sest süsteem seisab tugevalt, sõltumata ülejäänud rahva arvamusest? Eks see ongi ju see põhiprobleem, millele Martin Helme juba osutas: see on selline ringjas lõks, kust on väga raske leida väljapääsu. Ühelt poolt oleks nagu vaja see e-hääletamise süsteem lõpetada, aga selleks, et seda teha, on tarvis võimupositsioonile saada, aga võimupositsioonile ei saa enne, kui e-hääletamise süsteem on lõpetatud – ja ongi ring täis. Mis sa siis teed? Kui meil oleks põhiseadusega tagatud rahvale võimalus algatada referendumeid, siis meil ilmselt seda probleemi ei oleks. Sel vähemalt oleks üks võimalus sellest [ringist] välja pääsemiseks. Aga kuna seda võimalust ei ole – nagu me siin hiljuti rääkisime, 1934. aasta riigipöördega, kui Eestis kehtestati diktatuur, võeti rahvalt ära elementaarsed demokraatlikud õigused, muu hulgas õigus algatada parlamendis eelnõusid ja vajaduse korral ka referendumeid kas uute seaduste vastuvõtmiseks või olemasolevate tühistamiseks –, siis ei saagi sellest

40% – no oli vist 38%, ütleme lihtsalt ümmarguse numbri praegu – ligi 40%! Ma kujutan ette, et ikkagi enamikus riikides – ja mul ei ole praegu numbreid ees – ma pakuksin,

Arvo Aller, palun! Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Siin on väga õigesti viidatud, et riikides internetihääletust ei toimu,

pahatahtlik riik, näiteks Venemaa, sinna küberruumi sisse logida ja seal toimetada selliselt, et saada selline tulemus: kõik valimised alates 2005. aastast on võitnud Reformierakond? Kas see võib olla naaberriigile meelepärane? No mis ma ikka oskan vastata. Ma ei oska spekuleerida selliste asjade üle. Ma ei ole ka tehniline spetsialist, et hinnata seda, kui lihtne või raske on kellelgi väljastpoolt süsteemi sinna sisse logida ja neid tulemusi muuta. Ma arvan, et teoreetiliselt on see ilmselt võimalik, kui on piisavalt ressurssi, mida selleks kasutada.Aga nii nagu mina olen asjast aru saanud, on kõige suuremad ohud ikkagi need, mis lähtuvad süsteemist seestpoolt, mitte väljastpoolt. Väljastpoolt süsteemi sisse murda ja seda mõjutada sellisel viisil, et selle kohta jälgi ei jää, on mõõtmatult keerulisem, kui seestpoolt seda teha. Siin ilmnebki selle süsteemi kõige nõrgem punkt, millele Märt Põder viitas, et tegelikult usaldus süsteemi vastu baseerub lihtsalt usaldusel selle ringi inimeste vastu, kes on selle süsteemi sees kontrollpositsioonil

Ja ta ütles, et on naiivne arvata, et kõiki insaidereid saab alati usaldada. Samuti ütles ta, et internetihääletuse kontrollimine on sisuliselt võimatu. Muidugi rõhutas ta ka viiruste ohtu, USA ekspert rõhutas Venemaa võimekust viirusi luua ja nii edasi. Kuidas sa hindad seda rahvusvahelise eksperdikogukonna arvamust?

kasutatava valimissüsteemi suhtes ja kui neid kahtluseid ei ole võimalik kummutada – selle kaudu, et kas muudetakse süsteemi sellisel viisil, et need kahtlustused ei oleks enam põhjendatud, või näidatakse, et kahtlustused pole juba praeguse süsteemi puhul põhjendatud –, no siis tuleb sellisest valimissüsteemist lihtsalt loobuda. Seda enam, et on olemas alternatiivne valimissüsteem, mille puhul neid kahtlusi ei ole põhjendatult tõstatatud. Eks seegi on olnud kõnekas, et juba väga pikka aega on ekspertide kriitikat lihtsalt järjepidevalt süstemaatiliselt ignoreeritud.

Aga professor Schürmanni hinnangul ei äratanud e-hääletuse seaduseelnõu tehniliselt keerukad seletused ühiskonnas usaldust ning Taani loobus. Ja ka kümme aastat hiljem on Taani IT Infoturbenõukogu seisukohal, et "usaldus valimisprotsessi vastu on palju olulisem kui tehnoloogiline lahendus", mistõttu pooldavad nad tavapärase läbipaistva valimisprotsessi jätkumist. E-hääletust on kaalunud ka Norra, Prantsusmaa, Ahvenamaa ja mõned teised riigid,

taandubki see küsimus lõppastmes paljuski sellele, mis on meie ühiskonna alusväärtustest rääkides need prioriteetsed hüved, mille poole me pürgime. Ja ma mõtlen, et see võrdlus on äärmiselt kaalukas. Kui me paneme ühele kaalupoolele valimissüsteemi kasutamise mugavuse ja teisele kaalupoolele valimissüsteemi usaldusväärsuse ning leiame, et mugavus kaalub rohkem kui usaldusväärsus, siis ma ütlen, et me ei ole siiamaani hakanud tegelikult demokraatia põhimõtet üldse tõsiselt võtma.

rahvahääletamise õiguse näol, Riigikogu ei ole 20 aasta jooksul pakkunud rahvale ühtegi võimalust ühelgi referendumil osaleda, me ei paku ka rahvale võimalust ise endale presidenti valida. Eestis ei võeta demokraatia ideaali tõsiselt. Räägitakse sellest ja kritiseeritakse teisi sellepärast, et ei võeta seda tõsiselt, aga

kes selle teema vastu [huvi tunneb]. Ma ei tea, kas ta tunneb huvi, aga siin ta viibib. Minu arvates on Eestist tänu e‑valimistele saanud täiesti selgelt mafioosne riik, kus Riigikohus, õiguskantsler, kogu justiitssüsteem, kogu repressiivaparaat seisavad selle eest, et e‑valimisi ei saaks ära muuta, vaid et nad jätkuksid nii, nagu nad praegu on, vaatamata sellele, et seesama Riigikohus on küll teinud natukene kriitilise näo ja öelnud, et seadusandja on kummalisel kombel delegeerinud valimiskomisjonile ja valimisteenistusele kõik e‑valimistesse puutuva, seega sisuliselt ei kontrolli seda, mis seal toimub, ega ole kehtestanud ka seadusandlikult seda raamistikku, et see oleks täielikus vastavuses põhiseaduse ja muude vajalike seadustega.Nüüd,

Meil ei ole kohutavalt kiire, aga meil on kodu‑ ja töökorra seadus, kus on küsimuseks ette nähtud 60 sekundit. Teil kulus küsimuse formeerimiseks 72 sekundit.

aseesimees! Lugupeetud ettekandja! Te kindlasti mäletate, kui EKRE fraktsiooniga käis kohtumas õiguskantsler Ülle Madise. Aega jäi sel kohtumisel küll väheseks ja e-valimiste kohta saime vaid mõned küsimused küsida, aga kõlama jäi Ülle Madise vastus. Ta ütles, et talle meeldivad e-valimised. Kuidas te hindate sellist vastust, eriti veel õiguskantslerilt? Hea See on ilmselt selles mõttes retooriline küsimus, et me kõik saame aru, et see, mis kellelegi meeldib või ei meeldi, on üsna irrelevantne niisuguste teemade puhul. Mulle võivad paljud asjad meeldida, näiteks see, kuidas meil siin Riigikogus töö käib, või mulle võivad need ka mitte meeldida, aga lõppastmes on oluline see, mida kodu- ja töökorra seadus ütleb, mitte see, mis mulle meeldib või ei meeldi. Ja Ja ma arvan, et põhiseadusega on sama asi. Kui põhiseaduses on kehtestatud teatavad printsiibid, millele valimiste läbiviimine peab vastama, siis neid tuleks võtta tõsiselt. Mulle endale selline suhtumine, et "vot ongi nii, et sageli meile meeldib mingisugune poliitiline plaan sedavõrd, et me hakkame põhiseadust painutama, et see kuidagi võimaldaks selle, mis meile meeldib, ellu viia", üldse ei meeldi. Mulle meeldib – kui me meeldimisest räägime – ikkagi see, et me võtame põhiseadust täie tõsidusega.Toon

sisuliselt mööda minna. No niipidi ei tohiks asjadele üldse läheneda. Me ei pea otsima mingeid nutikaid lahendusi selleks, et minna põhiseaduses sätestatust mööda, või leida mingi skeem, mis võimaldab öelda, et me ei riku põhiseadust, kuigi tegelikult rikume küll. See suhtumine peaks ikka olema täiesti teistsugune: me vaatame, mis põhiseadusesse on kirjutatud, tõlgendame seda ausameelselt ja siis tunnistame, et sõltumata sellest, mida meile meeldiks või ei meeldiks teha, tuleb teha nii, et see oleks kooskõlas põhiseadusega. et valimistega on sama asi. Minu hinnangul samuti õiguskantsleri kriitiline meel e‑valimiste süsteemi suhtes ennast eriti avaldanud ei ole, nii palju kui mina olen lugenud ja vaadanud ja kuulanud. Õiguskantsleri hoiak ja suhtumine sellesse probleemi on kaugelt liiga kriitikavaba. Mis selle põhjuseks on, selle üle võib ainult spekuleerida. Aga mulle tundub küll, et nii tema kui ka teised riigiametnikud, kes vastutavad selle eest, et Eestis teostatakse võimu kooskõlas põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seadustega,

isake Putinile. Meie valimistel viimati, Riigikogu valimistel tuli kuskilt juurde 85 000 uut valijat ja loomulikult need hääled kõik läksid Reformierakonnale. siin võib paralleele tõmmata. Soomes on korduvalt arutatud e-valimiste üle ja leitud, et kui on mingi vähimgi kahtlus, siis ei saa seda läbi viia. Meil 40% inimestest ei usalda seda ja see kandub üle ka otseselt valimistulemustele ja valitud valitsusele. Aga mida see kõneleb valitsusest, võimul olevast koalitsioonist, kui nemad seda kõike Aitäh! Ma arvan, et see kõneleb seda, et demokraatia ideaale ei võeta tõsiselt, nagu ma ütlesin. Eesti Vabariigi põhiseadus ütleb esimeses paragrahvis, et Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Noh, see on deklareeritud ideaal, aga päriselt ju sellest lähtudes Eestis riigielu ei korraldata. Nii ongi. Meil on lihtsalt hästi suur lahknevus deklareeritud ideaalide ja reaalse elu vahel. Öeldakse, et me oleme demokraatlik riik, aga samas üle 20 aasta ei anta rahvale võimalust osaleda ühelgi referendumil. No mis asi see on? Kas see on demokraatia, et rahvas saab tulla nelja aasta jooksul ühe korra valimiskastide juurde või siis selle e-hääletamise süsteemi kaudu öelda, kes peaks olema need inimesed, kes otsustavad kõik küsimused meie asemel, meie eest? See ongi siis see demokraatia, see ongi ainukene instrument, mis sulle on antud selleks, et teostada oma võimu kõrgeima riigivõimu kandjana. Ei ole ju demokraatia selline asi. Ja ka see süsteem ise on selline, mida 40% kodanikest ei usalda. Ehk teisisõnu, me ei tea, kas sealgi teostub rahva tahe päriselt saavad need inimesed, keda kodanikud päriselt on tahtnud näha ennast esindamas. Esimene probleem on see e-hääletamise süsteem, selle läbipaistmatus ja kontrollimatus. Teine probleem minu kindla veendumuse kohaselt on ka üleriigilised nimekirjad ja häälte ülekandmine, mille tõttu siia parlamenti on ju pääsenud päris palju inimesi, keda tegelikult ei olegi nagu valitud siia. Need on reaalsed probleemid. Ja ma ütlen, et kui võetaks demokraatia ideaali tõsiselt, siis kõikide nende asjadega tegeldaks. Tegeldaks ka sellega, et anda rahvale tagasi elementaarsed demokraatlikud õigused, mis 1934. aasta riigipöördega ära võeti.

elementaarset valmidust hakata siin arutama selle üle, et anname rahvale tagasi demokraatlikud õigused. Kes Riigikogus esindatud fraktsioonidest … Sa küsisid valitsuse kohta, aga tegelikult see ei ole ju ainult valitsuse probleem. Kes opositsiooniparteidest on selle poolt, et tuleks taastada rahva demokraatlikud õigused, anda rahvale tagasi referendumite algatamise õigus ja muuta Riigikogu valimiste korda sellisel viisil, et võtta maha selgelt ülemäärased kahtlused? Sest 40% kodanikest kas ei usalda või pigem ei usalda Riigikogu valimistel kasutatavat hääletussüsteemi. Kes on Riigikogus esindatud erakondadest selle poolt? Minu teada ainult EKRE.

aga me näeme, et austus elementaarsete riigielu korralduse põhimõtete vastu on paljuski näiline. Muuseas, ma küll väga hästi ei kuulnud, Mart, mida sa enne küsisid, sellepärast et heli tuli mul mõlemalt poolt ja ma enam ei fikseerinud, aga ma arvan, et su küsimus oli vist osaliselt suunatud sellele, mis võivad olla sellise olukorra kaugemale ulatuvad tagajärjed. Ma arvan, et selle üle peakski mõtlema. See on hästi tõsine küsimus. Kui 40% kodanikest kas ei usalda või pigem ei usalda, et valimisi viiakse läbi ausalt, mis on sellise asja kaugemale ulatuvad tagajärjed? Ma arvan, et on üsna lihtne järeldada, et kaugemale ulatuvate tagajärgede hulka kuulub ka see, et inimesed inimesed ei hakka enam osalema üldse valimistel. Miks ma osalen, kui mul puudub elementaarne usaldus selle vastu, et valimised on ausad? Keda ma lollitan? Iseennast lollitan, teisi lollitan, teen nägu, et me käime valimas, samal ajal kui ma ise ei usu, et tegelikult see valimiste protseduur on aus. Täiesti ootuspärane on, et suur osa inimesi hakkab kõrvale jääma, ei osale üldse. Kas me tahame sellist asja? Kas Eesti riigis tahetakse sellist asja, et kodanikud ei käiks enam valimas, kuna nad ei usalda hääletussüsteemi? Võib-olla keegi tõesti tahab, ma ei tea.

üleüldse riigi vastu. Kui näiteks mul ei ole usaldust selle vastu, et valimised olid ausad, siis mul ei ole ju usaldust ka selle vastu, et sellel valitsusel, mis moodustati, on üldse demokraatlik

No sealt samm edasi on ju juba täielik anarhia. Ma ei allu lihtsalt kehtivatele seadustele, sellepärast et mul puudub usaldus selle vastu, et teil on olnud mingisugune õigus mingisuguseid seadusi minu suhtes kehtestada. Kuhu me niimoodi jõuame? Niimoodi lõhestub riik sisemiselt ära, rahvas lõhestub sisemiselt ära, niimoodi kaotame sisemise elujõu, mis tuleneb sellest, et me peame ikkagi mingil elementaarsel tasemel hoidma kokku ja kuuluma ühte. Ja siis me laguneme laiali. Lagunemegi laiali sisemiste lõhede tõttu. Aga seda kõike soosib see, et puudub usaldus demokraatiaprintsiibi teostuse kõige esmaseks mehhanismiks oleva valimiste süsteemi vastu. Nii et asi on kõike muud kui naljakas. Ja probleem on kõike muud kui selline, mida võiks ignoreerida.

kolmandat korda erinevaid arvandmeid sisestades tuli ikka vastuseks, et võitjaks on Eesti Reformierakond, loobusid viisakalt.Aga mida ikkagi teha selleks, et need Eesti Vabariigi institutsioonid, kes peaksid seisma selle eest, et valimised oleksid ühetaolised ja ausad,

Suur tänu! No mis ma oskan öelda? Küsimuses sisaldub ka vastus, eks. Tegemist on ju argumendiga, mida on võimatu ümber lükata. Ma ei ole veel kunagi näinud, et keegi selle ümber lükkaks. Kui inimene läheb valimisjaoskonda, siis ei saa tema ID‑kaardi või passiga minna hääletama keegi teine, seda väga lihtsal põhjusel: seal on ametnikud, kes kontrollivad dokumendil oleva pildi vastavust sellele pildile, mida nad näevad siis, kui nad vaatavad sellele isikule näkku. Nad vaatavad, kas on sama isik või ei ole sama isik. Ja kui on põhjendatud kahtlus, et tegu ei ole sama isikuga, siis ta ei saa lihtsalt hääletama minna. Ma ei tea, kui on näiteks meesterahvas dokumendi pildi peal, aga vastu vaatab naisterahvas, siis öeldakse: "Vabandust, aga teie valimistel osaleda ei saa, sest teie isik ei ole tuvastatud." Nüüd, e‑hääletamise puhul mitte midagi sellist ei toimu. Lihtsalt mitte mingit sellist kontrolli ei toimu. Ma ei tea, väitku vastu keegi, kui on olemas argument, mida siia vastu väita. No ei ole ju! Isik on tuvastamata. Ehk tegelikult ei ole üldse tuvastatud, kes hääletab. On teada, et selle konkreetse isiku ID‑kaart pisteti sinna masinasse sisse, on teada, et pandi need koodid, mis on kaasas selle kaardiga, aga see, kes seda kaarti kasutas, ei ole teada. Näiteks vanadekodus võib korjata kokku kõigilt vanadekodu asukatelt ID‑kaardid koos koodidega ja üks isik võib vabalt hääletada kõigi nende eest, mingit probleemi ei ole. Nii et probleem on ilmselge. Ja kui seda lihtsalt süstemaatiliselt pidevalt ignoreeritakse aastast aastasse ja aastakümnest aastakümnesse, siis ma arvan, et see näitab väga selgelt ära, et need inimesed, kes peaksid vastutama selle eest, et valimisi viidaks Eestis läbi usaldusväärselt, lihtsalt ei täida oma kohustust.

kui nüüd vaadata, kas midagi on selle heaks tehtud, et inimesi mitte eemale peletada. Aga ma küsin sellist abstraktset hinnangut: kui hulluks olukord minna saab, enne kui midagi muutub? Aitäh,

ma suudaksin elus väga suuri asju saavutada, ma arvan. Aga ma ei oska ennustada tulevikku ette. Ma ei tea, see on minu jaoks ka huvitav küsimus, kui palju Eesti rahval kannatust on. Ma mõtlen selle niinimetatud rohepöörde kontekstis sellelesamale, et kui kaugele peab selle protsessiga minema, et inimesed vaeseks teha, kui kaugele peab selle programmi väljamängimisega, mille kohta öeldakse, etyou will own nothing and you will be happyehk 'sa ei oma mitte midagi ja sa oled õnnelik', minema, enne kui inimesed ütlevad: "Nüüd aitab! Rohkem mitte sammugi edasi me ennast lükata ei lase." Kõige suurem probleem ongi see, et kogu aeg minnakse edasi nende asjadega niimoodi samm sammu haaval. Üks samm ja teine samm ja kolmas samm. Ükski samm eraldi võetuna ei ole piisavalt suur selleks, et tekitada ühiskonnas tugev vastureaktsioon. Ma arvan, et see on metoodiline, seda tehakse meelega. No täpselt nii teeks ise ka, kui peaks sellist sigadust ellu viima kuidagi. Ei tohi astuda ühtegi sammu, mis oleks nii suur, et kutsuks esile suure vastureaktsiooni. Kogu aeg on ainult väikesed sammud ja kunagi ei saabugi seda punkti, kus öeldakse: "Ei! Mis see nüüd on? Nüüd aitab!" ning tullakse välja ja hakatakse tõesti süsteemile vastu. Ja mulle tundub, et siin me näeme sedasama asja. Kui näiteks valimistulemusi võltsitakse, siis mitte kunagi liiga palju, eks. Seda tehakse natukene, tasapisi, et saavutada täpselt see formatsioon, mis on tarvilik. Meil ei ole vaja näidata mingeid suuri numbreid, meil on tarvis, et säiliks selline poliitiline formatsioon, mis võimaldab ellu viia ette paika pandud poliitilist programmi. Tegelikult on üsna ükskõik, kes on valitsuses, kes on opositsioonis. Tegelikult on üsna ükskõik, kui palju protsente keegi saab, kuni on tagatud see, et on selline poliitiline formatsioon, mis võimaldab ellu viia paika pandud poliitilist programmi. Selle tõttu ma ütlengi, et ega mul ei ole nendele küsimustele vastuseid.

vastuolu tunnetatud ja nähtud toetuse vahel ja valimistulemuste vahel muutub absurdselt suureks, võib-olla siis ühel hetkel saabub see punkt, kus inimesed ütlevad: "Kuulge, lõpetage ära! Kuskilt läheb piir, kust alates me ei ole lihtsalt enam valmis seda lollitamist taluma." Anti Anti Poolamets, palun! Hea ettekandja! Puudutasid väga tabavalt legitiimsusprobleemi. Ma toon näiteid elust enesest. Rakveres on avalik saladus, et viimastel valimistel oli hääle hind 40 eurot, käidi majast majja ja osteti hulgi hääli, arvatavasti sadu hääli. Väikeses kohas on see juba päris karm moonutus. Nii et mina ütlen, et legitiimsus on mõnes kohas juba murenenud, isegi kui me ei kahtlustaks keskvalimiste puhul näiteks insaideri sekkumist või mida tahes. Ka lihtlabane häälteost on murendanud selle ära. ära. Märkisid ka seda, et ei saa ju tuvastada näost näkku asju. Ja ma näen, et õiguskaitseorganid on väga laisad selle asja tuvastamisel. Me oleme kontakti võtnud, mitmed erakonnad on kontakti võtnud ja öelnud, et tehke midagi. Mitte midagi ei suudeta tõestada, selline loid ja laisk suhtumine. Aga sajad hääled on ostetud. See tähendab, et sajad kuriteod on sooritatud. Kuidas sul tunne on, kas ka sealt võib veel midagi

e-hääletamise süsteemi äralõpetamiseks on tarvis saada võimule, aga võimule ei saa seni, kuni e-hääletamise süsteemi pole ära lõpetatud. Ma olen mõelnud, et kui mul oleks väga palju raha, kui ma oleksin väga rikas mees, siis ma teeksin sedasi, et ma paneksin välja avaliku lubaduse, et sellele inimesele, kes koos tõenditega tuleb ja puhub vilet ja näitab ära, et valimistel on viidud ellu võltsimisi e-hääletamise süsteemi abil, olen mina valmis maksma näiteks miljon eurot – või suurema summa sõltuvalt rahalistest võimalustest, et motivaatorit kasvatada, näiteks kolm miljonit või viis miljonit. Noh, ma ei tea, kui mul on 50 miljonit eurot ja mulle tundub, et demokraatiaideaali tagamiseks Eesti Vabariigis ma olen valmis panema 3 või 5 miljonit välja, siis see võiks olla üks asi, mis on päriselt väljapääsuks. Need inimesed süsteemi sees, kellel on olnud kokkupuuteid võltsimisega, eeldusel, et need on aset leidnud, tunnetaksid selgelt, et nüüd on päris reaalne lubadus. Ma ei tea, kolme miljoni euroga ma elaksin elu lõpuni, ilma et ma peaksin midagi väga tegema või pingutama kas Eestis või kuskil mujal.

Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli põhiseaduskomisjonis toimunud arutelu tutvustama põhiseaduskomisjoni esimehe Hendrik Johannes Terrase. Palun! Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Komisjon arutas kõnesolevat eelnõu 21. novembril aastal 2023. Arutati selle üle, kas e‑valimistel osalemine võrdub e‑valimiste usaldamisega või mitte ning kas see on parem indikaator kui uuringufirma küsitlus. Lisaks arutati seda, kas valimistejärgselt tehtud küsitlus võis olla mõjutatud valimiste tulemusest. Arutati selle üle, et ka pabersedelit ei ole kasutatud aegade algusest ning varasemalt on olnud ka muid viise enda meelsuse näitamiseks ning et kaasaegsed viisid enda elu korraldamiseks oleksid mõistlikud, kuid need peaksid vastama põhinõuetele. Komisjoni liikmed leidsid, et kui e‑valimine ära kaotada, siis toob see endaga kaasa pahameele. Üks komisjoni liige oli seisukohal, et inimesed, kes usaldavad e‑hääletust, ei hakkaks umbusaldama e‑hääletamise kaotamisel paberhääletust. Arutati sedagi, et samasisuline eelnõu oli mõni nädal varem samuti arutelu all ning siis seda ei toetatud. Komisjon otsustas teha ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Aitäh! Suur tänu! Lugupeetud ettekandja, teile on ka mitmeid küsimusi. Rene Kokk, palun! Aitäh, hea esimees! Hea ettekandja! See oli päris huvitav, et üks asi, mida te komisjonis arutasite, oli see, et äkki see toob kaasa pahameele, kui e-valimised ära kaotada. Mis te arvate, kas

Ja mina küsingi, kuidas sina sellele vaatad. Kuidas järsku Venemaal need e‑valimised on halvad ja läbipaistmatud, aga Eestis on need head ja läbipaistvad? Äkki selgitad lühidalt selle ära? Aitäh, Aitäh selle küsimuse eest! Ma ei ole kindel, millele te praegu toetute, sest Venemaa valimistest ei olnud komisjonis ühtegi

Varro Vooglaid, palun! Jaa, suur tänu! Kas komisjonis oli juttu ka sellest, et kui tõepoolest on nii, nagu Jaak Valge välja tõi oma hiljutises artiklis, toetudes komisjonis toimunud arutelule, et leidis kinnitust, esiteks, et e‑valimiste kasutamine ei vähenda valimiste läbiviimise kulusid, teiseks, see ei kasvata märkimisväärselt valimisaktiivsust ja kolmandaks, ilmselgelt langetab usaldust valimiste vastu, siis millised need kaalutlused peale mugavuse lihtsalt võiks üldse õigustada sellise süsteemi kasutamist? Mind tõesti siiralt huvitaks, milliseid seisukohti koalitsiooni esindavad saadikud, kes ju siia ei tule, et oma seisukohti väljendada, komisjonis väljendasid. Sest mina tõesti ei oska näha ühtegi põhjendust.

Siim Pohlak, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Aitäh! Täpselt protseduuri kohta küsin. Kui ma ettekannet kuulasin komisjoni esindajalt, siis jäi nagu mulje, et komisjonis otsiti ainult argumente, miks e-valimisi ei peaks tühistama või ära lõpetama. Kas oli seal ka argumente, miks neid peaks lõpetama, miks neid peaks tühistama? Kuidas see ettekandja ettekanne tekib, kas ta peaks kajastama seal kõikide poolte ja kõiki seisukohti või mismoodi? Äkki natuke avate seda, kas need e-valimiste suhtes kriitilised seisukohad jäid kuidagi väga tagaplaanile ettekandja ettekandes? Aitäh!

Järgnevalt Rain Epler, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Tahtsin alustada oma küsimust tõdemusega, et te olete eriliselt silma paistnud siin kolleegide hulgas sellega, et teil kas puudub arvamus või te ei julge seda avaldada. Aga täna üllatasite mind – te siin ühe asja kohta avaldasite oma arvamust, et te peate seda heaks ideeks. Ja siis ma mõtlesin, et ma tulen ikkagi tagasi Rene Koka küsimuse juurde.

aga nüüd te arvasite, et oi-oi-oi, küll võib palju rahvast pahaseks saada, kui e‑valimised kaotada, ja siis see nagu kõlas sinu suust sellise tugeva argumendina? Millest see valik tekib? Arutle natuke sel teemal, huvitav oleks kuulda. Aitäh, Aitäh selle küsimuse eest! Ma muidugi ei hinda selle küsimuse tooni, aga ma pean tõdema ka seda, et ma annan ülevaadet komisjonis toimunud arutelust. Ja see, et see tekitab pahameele, ei olnud ka mitte minu isiklik seisukoht, vaid oli ühe komisjoniliikme seisukoht. Aitäh

mis ütleb, et maanteel ei tohi sõita kiiremini kui 100 kilomeetrit tunnis. Aga nüüd on näiteks selline olukord, et aastaid ja aastaid ei ole eriti kiirust kontrollitud maanteel, inimesed lasevad 150–160-ga pidevalt, õnnetused juhtuvad, paljud inimesed saavad surma. Siis tuleb see ettepanek: "Kuulge, nüüd tuleks küll tõsiselt hakata kontrollima

On olemas hoopis teised kaalutlused, millest me peaksime lähtuma selliste küsimuste otsustamisel. Või kuidas teile tundub? Aitäh! pean ütlema, et teie argumentatsioon on tugev. Ma ütlesin seda, et arutelu käigus öeldi, et üks külg on see, et võib tekitada pahameele, aga ma tõin välja ka teise külje: tõenäoliselt inimesed, kes e-valimist usaldavad, käiksid valimas

Aitäh selle küsimuse eest! Ma pean kõigepealt parandama: mingit hirmu tundmist seal ei olnud, selle üle arutati. Ja automaks ei olnud komisjonis Aitäh, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Enne, kui me avame läbirääkimised, on küsimus istungi läbiviimise protseduuri ja ja protseduurireeglite kohta. Rain Epler, palun! Aitäh, hea eesistuja! Ma jäin mõtisklema ettekandja vastuse üle minu küsimusele. Ta alustas sellega, et talle ei meeldinud minu küsimuse toon. Ja siis ma mõtlesin, et teie olete siin aasta jooksul tegelikult

Aitäh, hea kolleeg! Ei ole nüüd minul istungi juhatajana siin väga palju õigust hinnata küsimiste tooni, aga minu hinnangul toimub praegu väga sõbralik arutelu ja ka üksteise suhtes lugupidav arutelu. Nii et jätkame samas

Jah, EKRE fraktsiooni nimel, aga eks ikka ka enda nimel kui kodaniku nimel, sest valimised on tegelikult ju meil kodaniku pidupäev, nagu seda aeg-ajalt on. Juba nõukogude perioodil olid valimised rahva pidupäev.

Mis puutub sellesse täna palju räägitud pahameelde, siis kogu see valitsus on tekitanud absoluutses enamuses Eesti kodanikes ja Eesti elanikes ilmselgelt pidevat pahameelt. Pidevat pahameelt. Erinevad grupid: autojuhid, suurpered, põllumehed, puudega inimesed, pensionärid – kõik on kogu aeg pahased. Aga nagu Varro Vooglaid minu arvates väga tähelepanelikult ütles, poliittehnoloogid on seda pahameelt osanud doseerida nii, nagu aeglaselt tulel keetes kogu aeg, et üle ei kee, no vahepeal võib-olla mõni mullike viskab üle ka. ka. Aga need on niisugused üldfilosoofiliselt märkused. Aga tuleme selle eelnõu ja e-valimiste juurde. E-valimistega on asi korrast ära. Absoluutselt korrast ära! E-valimised on läbi viidud järjekindlalt juba 2005. aastast alates, kui ma õigesti mäletan, tegelikult põhiseadust ja valimisseadust rikkudes. Sellele on osundanud korduvalt, vähemalt kahel korral, ka Riigikohus. Ja Riigikohus on andnud selged suunised, et see asi tuleb viia seadustega kooskõlla, põhiseadusega kooskõlla. Mida aga ei ole juhtunud? Ei ole viidud kooskõlla. Valimiskomisjon on selgelt ära näidanud selle, et ei ole võimalik elektroonilist häält kontrollida algusest lõpuni. Pole lihtsalt võimalik. Olen rääkinud spetsialistidega, kes on käinud vaatlemas. Vaatlejad ütlevad, et nad ei saagi midagi kontrollida, sest valimisteenistus ei anna neile kontrollimiseks vajalikke võtmeid, väites, et need on salastatud ja kui need võtmed antakse vaatlejatele, siis ei ole võimalik tagada, et e-valimised on läbi viidud vastavalt salastatuse nõudele. Nüüd,

siis meid identifitseeritakse, võetakse ID-kaart, vaadatakse: ahah, Arvo Aller on Arvo Aller, antakse talle valimisbülletään, Arvo läheb kabiini, teeb oma ristikesed või linnukesed ära ja tuleb kasti juurde, seal murtakse [paberileht] kokku, lüüakse pitsat peale ja see läheb kasti. Sel hetkel Arvo Alleri identifitseerimine tema häälega lõpeb. Nüüd, kui me tahame kontrollida elektroonilise hääle liikumist, siis ei ole seda momenti, et me saaksime algusest lõpuni teada, et Arvo Aller klõbistas arvuti peal ja andis oma hääle Evelin Poolametsale,

siis ei ole võimalik tagada hääle salastatust ja kellegi identifitseerimist katkestada mingisugusel hetkel. Sinu hääl läheb üldisesse katlasse. Aga paberhääle puhul võetakse [sedelid] sealt välja, loetakse üle, ja kõike on võimalik jälgida. Kõikidel erakondadel, nagu me teame – ka meie erakonnal –, on alati jaoskondades oma valimisvaatlejad. Kõik hoiavad üksteise näppudel silmi peal. E-valimisel see ei ole võimalik. See ei ole võimalik sellepärast, et on

Vahepeal on väga palju muutunud ka kõikide nende arvutisüsteemide ja kogu selle krüpteerimise maailmas ja muus. Ma ei ole nii suur spetsialist, et ma oskaksin siin täpselt öelda, mis on muutunud, aga vähemalt e-valimiste eksperdid ütlevad seda. See tähendab seda, et praegu tuleks need protokollid ümber kirjutada ning viia vastavusse uute nõudmiste ja uute tehniliste lahendustega. Seda ei ole tehtud ja seda ei tehta. Ja siin me jõuame selleni, mida ütleb Riigikohus: e-valimised on seadusevastaselt delegeeritud madalamale tasemele, ametnike tasemele ehk valimiskomisjonile ja valimisteenistusele, kes seadusandja eest ehk meie eest võtavad vastu otsuseid, kuidas nemad arvavad, et on õige läbi viia e-valimisi. See on täiesti seadusevastane. Ja sellele on Riigikohus osundanud. Ehkki Riigikohus on loomulikult – švejkilikult väljendudes, poolpeeretajalikult – jätnud asja niimoodi, et

seni kuni korda tehtud ei ole, ei kasutataks e‑valimisi. Ja lõpetuseks jõuame muidugi selle lõbusa looni. Ma küsisin spetsiaalselt, kas see tehnoloogiline süsteem, mida kasutatakse Eestis, ja see tehnoloogiline süsteem – võib-olla ma ei kasuta päris õiget sõna, "tehnoloogiline", no ma ei, elektrooniline süsteem, krüpteerimissüsteem või mis iganes –, mida kasutatakse Eestis ja mida kasutatakse Venemaal, on omavahel põhimõtteliselt erinevad. Ja vastus oli, et ei ole, nad on põhimõtteliselt sarnased. Ja nüüd me jõuame selleni, et me eile lugesime ja täna loeme, et Putin ei ole legitiimne president. Muidugi ta ei ole legitiimne president, loomulikult. Venemaal ei ole kunagi olnud legitiimseid valitsejaid, mitte kunagi – ajaloolasena ma võin seda öelda –, nad on alati kuidagimoodi, mingisuguste poliitiliste kokkulepete ja sobingutega võimule saanud. Aga meil on samasugune süsteem. Ja kui seal ei ole legitiimne, on võimalik võltsida ja väidetavalt, nagu vist Henn Põlluaas ütles, 31 miljonit häält kuskilt ilmus,out of blue, nagu inglise keeles öeldakse, siis meil ilmusid täpselt samamoodi kümned tuhanded hääled,out of blue, e-häälte näol viimastel Riigikogu valimistel. Ma väidan ja jään väitma seni, kuni ei suudeta must valgel selgelt ümber lükata, et viimased Riigikogu valimised olid võltsitud, ja see ülekaal, mis on praegusel koalitsioonil siin, on kunstlikult tekitatud, et maha suruda igasugune teisitimõtlemine ja teha Eestist ideoloogiline katselabor, kus vaadata ära, kuhu maani on võimalik inimeste ajusid pesta ja kus maale on võimalik inimesi alla suruda ja kust maalt on võimalik inimesed panna tegema seda, mida nad tegelikult teha ei taha. Hea kolleeg härra Helme, teie Küll saab aga otsa selle koalitsiooni aeg. Aitäh! Ma vaatan siit tabloo pealt,out of blue, et 48 sekundit on üle. Aga aitäh!Nii. Head kolleegid, rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised.

Riigikogu, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 292 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 38 Riigikogu liiget, vastu on 11 Riigikogu liiget ja erapooletuid ei ole. Eelnõu 292 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Järgnevalt tänane kaheksas päevakorrapunkt, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud julgeolekuasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu 330. Selle eelnõu menetlemisel on ettekandja Riigikogu liige Ants Frosch, aga vaatan saalis ringi ja ma Ants Froschi siin saalis ei näe. Seega, head kolleegid, meil on tekkinud arutelu võimatus ja seda päevakorrapunkti me ei ava. Järgnevalt tänane üheksas päevakorrapunkt, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 339. Palun ettekandjana Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Siim Pohlaku. Palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Head kolleegid, rahva teenrid! Eelmise eelnõu juures räägiti inimeste pahameelest, aga ma usun, et kui see eelnõu täna siin saalis vastu võetakse, siis see tekitab küll inimestele head meelt. Head rahva teenrid! Käesoleva Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu tekst ise on lühikene: "Riigikogu liikme staatuse seaduse § 30 tühistatakse." Eelnõuga kaotatakse Riigikogu kuluhüvitised. Ehk siis sellel lühikesel tekstil on 1,4 miljonit eurot väärt rahaline mõju. Summale, mis on ette nähtud parlamendiliikmete kuluhüvitisteks, saaks eelnõu vastuvõtmisel leida oluliselt parema otstarbe. Ma toon lihtsalt näite, et 25 väikest maakooli saaks selle raha eest aasta otsa üleval pidada, selle asemel et neid kinni panna, nagu praegune valitsus on otsustanud teha. Loomulikult on palju rohkem asju, mida lahendada, aga suunata siit Toompealt raha maapiirkondade arengusse oleks igal juhul õige. Praegune kuluhüvitiste süsteem on ilmselgelt ajale jalgu jäänud, see ei toimi, pigem kompromiteerib see ettevaatamatu kasutamise korral parlamendi mainet ja Riigikogu liikmeid. Vahest ongi kõige kibedam ravi kõige parem ravi. Kaotame siis need Riigikogu kuluhüvitised ära, nii nagu praegune eelnõu ette näeb. Kuluhüvitiste kaotamise korral on kõik fraktsioonid ja saadikud poliitilise tegevuse mõttes võrdsel positsioonil: kõigile võrdselt null. Kui keegi tuleb rääkima, et kuluhüvitiste kaotamise korral jääb parlamendil töö tegemata või saadikud ei saa enam tööle sõita, siis see ei ole tõsiseltvõetav jutt. Ma arvan, ma ei pea numbritest hakkama rääkima. Kuluhüvitisi on piiratud ka varasemalt. Eelmise majanduskriisi ajal, 2009. aastal kärpis parlament oma kuluhüvitisi kolmandiku võrra – täpsemalt lausa kahe kolmandiku võrra – ja tol korral tehti seda üksmeelselt.

saab seda teemat edasi arutada, saab teha ettepanekuid. Aga siin on küsimus õiglusest. Vaatame riigis valitsevat majanduslikku olukorda. Valitsuse saamatu poliitika tagajärjel on Eesti vajunud Euroopa sügavaimasse majanduskriisi: ettevõtted on järjest suurenevates raskustes, nad sulgevad uksi ja koondavad töötajaid, ning inimeste ostujõud langeb. Samal ajal kärbib valitsus kõige suurema vaesusriskiga ühiskonnagruppide arvel:

Nii et ma tõepoolest tahaksin näha, kuidas valitsuskoalitsioon nüüd kõike eelnevat arvestades käitub ja millist eeskuju näitab. Nüüd, kui on tulnud aeg suurperede ja pensionäride asemel ise natuke oma püksirihma pingutada, Reformierakond, sotsid ja Eesti 200, mis te siis teete? Ma loodan väga, et seda eelnõu ei hääleta koalitsioon tuimalt maha, vaid see saadetakse järgmisele lugemisele, et arutelu teema üle saaks jätkuda. Vajaduse korral saab eelnõu täiendada või parandada. Kõik ettepanekud on teretulnud. Aitäh!

Järgnevalt Erkki Keldo, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Väga hea, et

teid ma selles mõttes kiidan, sest te olete oma sõnade juurde jäänud. Mina isiklikult kuluhüvitisi mingiks kurjaks saatanaks ei pea, eriti maapiirkonnas olevatel saadikutel [on seda vaja], et käia, kohtuda inimestega,

Anti Allas, palun! Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Mina olen ka igati päri sellega, et maapiirkondadesse võiks rohkem igalt poolt raha suunata. Aga ma küsin seda: kas te siis kõik need kulutused, mis vastavalt korrale on lubatud, tahaksite ära keelata? Ja kuidas Riigikogu liige mõnda väga hädavajalikku tegevust teha saab? Kui on näiteks tööalaselt vaja minna visiidile,

tõepoolest väga halvamaiguliseks? See ongi võrreldav dopinguga – need, kes on ausad, tahavad ilma kuluhüvitisteta hakkama saada ja neid kiidetakse, aga neid, kes kulutavad, laidetakse, nii nagu spordis. Kas on olemas mingi teine lahendus või kas te oskaksite alternatiivi pakkuda, et tekiks selline olukord, kus kuluhüvitiste kasutamine enam ei oleks nii negatiivse varjundiga?

me saame täna toetuse sellele eelnõule, et ikkagi seda edasi menetleda? Sest me kuuleme, et valitsus saatis siia automaksu eelnõu ja ministrid räägivad, kuidas Riigikogu on see koht, kus tuleb arutada, et mitme lugemise jooksul leida parim lahendus, ei ole õige kohe asju tagasi lükata ja nii edasi. Kas me saame sellele seaduseelnõule ka nüüd selle

sel aastal indekseerimise tõttu 10%. Praeguses olukorras, kus on kaheksandat kvartalit järjest majanduslangus ja paljud ettevõtted panevad oma pillid kotti, tundub see ilmselgelt ebaõiglasena. Ja seda silmas pidades, et palk nagunii tõuseb,

ettevõtlusega seotud kulude avalikustamise kohustuslikuks ka eraettevõtluses, kust mina tulen, kus on täiesti normaalne kulusid deklareerida ja kuludega õiglaselt ümber käia, neid tõestada?

Aitäh, lugupeetud ettekandja! Nii, nüüd tulid veel küsimused, aga … Hästi. Varro Vooglaid, ma saan aru, et siin on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta kõigepealt. Ma võtan teie küsimuse enne ära ja siis me võtame Henn Põlluaasa ja Karmen Jolleri küsimuse. Varro Vooglaid, palun! Jaa, ma mõtlesingi küsida teie käest protseduurilist nõu. Härra Keldo siin mainis minu nime ja ütles, et ma olen kuluhüvitisi kasutanud erinevate videote tegemiseks. Enda teada ma olen teinud täpselt ühe video, millega sai tehtud kokkuvõte Riigikogu eelmisest tööaastast, et anda valijatele sellest ülevaade. Kuidas ma saaksin härra Keldolt paluda selgitust selle kohta, millised need erinevad videod on, mida ma olen teinud? Nagu ma juba ütlesin, enda teada olengi teinud ainult selle ühe video, ja see on igati aktsepteeritud kulu. Milles see probleem täpsemalt seisneb? Aitäh, Varro Vooglaid! Sellist protseduuri meil ei ole siin, et me niimoodi saame küsida. Küll on meil ette nähtud läbirääkimised ja meile tuleb veel siia komisjonis toimunud arutelu tutvustama komisjoni esimees, nii et kindlasti neid arutelu võimalusi on.

… Ma oleksin tahtnud öelda, et olen üllatunud, aga tegelikult ei ole üldse üllatunud selle üle. Täna on meil olnud ka muid EKRE eelnõusid ja siis on saal koalitsioonist tühi olnud, aga niipea, kui puudutatakse kuluhüvitisi ja raha, mida Riigikogu liige saab kasutada, on koalitsioon kohe aktiviseerunud ja võtab nii ägedalt tööst osa ja küsib. Lausa äge!Aga

Ja kunagi, kui autokuludel ei olnud piirangut, siis me saime selle 650 [euro] peale, sealt saime ta 450 peale. Praktiliselt kogu aeg me oleme nõudnud selle kaotamist, aga mingisugune praktiline kasu on, kas või seesama autoliisingusumma vähenemine. Kas sa oskad prognoosida, kas nüüd mingi kasu ikkagi sellest eelnõust tuleb? Aitäh! Aitäh! Ma loodan, et tuleb, jah. Nagu sa ütlesid, saadikud tulid kohale ja ilmselgelt teema üle ei soovitud arutleda, hakati isiklikke rünnakuid tegema, küsima inimeste kohta, nimeliselt lahkama teemat, mitte sisuliselt, et kas ja kui palju. Loomulikult, härra Allas küsis põhjendatud küsimusi, aga siin on olnud ka lihtsalt sisutut sopaloopimist. Ma loodan, et see eelnõu ikkagi lõpuks kõige selle peale jõuab siit saalist edasi järgmisele lugemisele ja

teha nähtamatuks, nii et maksumaksjad tegelikult ei saaks teada, mille peale Riigikogu liikmed kulutavad. Meil ju kulusid nagunii on tööga seoses. Ma saan aru, et teie eesmärk on muuta ikkagi see kulu nähtamatuks.

Mart Helme, palun! Mart Helme, palun! No see on nii tüüpiline, et reformierakondlased tulevad siia õelutsema ja süüdistama ja mingisugust vahtu üles ajama. Eelnõu on väga selge: kuluhüvitiste kaotamine. Eelmistel kordadel, kui on olnud siin mingisuguseid pahandusi ja skandaale, siis on Riigikogu esimees öelnud: jaa selles asjas on vaja leida mingid lahendused. Nüüd me pakume eelnõu. Kui te ei ole eelnõuga selles vormis nõus, nagu me oleme selle välja pakkunud, siis on võimalik seda menetleda ja leidagi lahendus, mis kogu selle kuluhüvitiste skandaali jama, mis meil kaks korda aastas üle käib nagu mingisugune, ma ei tea, tormituul, et see ära lahendaks. Aga ei, selle asemel tullakse siia mõnitama ja süüdistama ja ilkuma. Mida te ilgute? Miks te sellised nõmedad olete, ah? Vastake, miks te olete nii nõmedad!

Aitäh, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Enne kui ma palun siia põhiseaduskomisjoni esimehe Hendrik Terrase, on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Rene Kokk, palun! Aitäh, hea esimees! Ma mõtlesin, et uurin teie käest, ehkki ega ma väga lootusrikas ei ole, et te vastuse annate. Te olete ise olnud Riigikogu esimehena ka pildis selle teemaga ja olete öelnud, et see olukord vajab lahendamist ja kindlasti ümbervaatamist. Te olete lubanud pakkuda ka ise lahendusi, mis kuluhüvitistega teha.

juhatus kindlasti jälgib väga aktiivselt seda, mis toimub.Nii. Head kolleegid, järgnevalt ma palun siia Riigikogu kõnetooli Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimehe Hendrik Johannes Terrase. Palun! Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Komisjon arutas käesolevat eelnõu 18. detsembril aastal 2023. Arutleti selle üle, et kuna saadikud peavad tööga seotult sõitma kohale kaugemalt, siis kuluhüvitiste kaotamine tekitab saadikute vahel ebavõrdse olukorra. Sellega seoses toodi välja, et Riigikogusse kandideerides teavad saadikud, mis kohustusi nad võtavad, ja kedagi ei saa Riigikokku kandideerima sundida. Arutleti selle üle, kas meedia on uurinud kuluhüvitiste kasutamist proportsionaalselt või on mõned erakonnad erilise luubi all. Tõdeti, et inimeste tunnetus on erinev, seega on seda raske hinnata.

Komisjoni arutelu peatus pikemalt auto liisimisel kuluhüvitiste eest. Leiti, et see on kaudselt auto ostmine ning see peaks ära lõppema. Sealt arenes välja idee, et pigem võiks mõelda konkreetsete kulutuste, näiteks auto liisimise lõpetamisele, mitte kõikide kuluhüvitiste kaotamisele. Pakuti välja, et selles küsimuses võiks kokku kutsuda vanematekogu, kes seda põhjalikumalt arutaks ja prooviks kokkuleppeni jõuda. Ja leiti, et kuluhüvitiste kaotamine hakkab otseselt segama saadiku tööd. Pigem tuleks kokku leppida selles, et ei tehtaks kulutusi, mis Riigikogu liikmeid ja rahvast valdavalt häirivad. Tihtipeale jõuavad meediasse väiksed kuluhüvitised, millega on probleeme. Sellest saame järeldada, et meedia järelevalve kuluhüvitiste kasutamise puhul töötab. Arutati moraaliküsimust ning toodi välja, et rahvalt mandaadi saanud Riigikogu liikmetel on kindlasti olemas eetiline telg ning probleem ei ole mitte kuluhüvitistes, pigem inimestes, kes neid hüvitisi väärkasutavad. Küsimus ei ole tšekkides, vaid inimestes. Komisjon otsustas teha ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Aitäh! Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile on ka mõned küsimused. Siim Pohlak, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Kas sa annaksid põhiseaduskomisjoni esimehe ausõna, et sa

Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Te tõite välja, et see komisjon toimus juba eelmisel aastal. Sellest on hea hulk aega möödas. Minu küsimus: kui kaugel on läbirääkimised vanematekoguga? Kas te olete juba vanematekoguga sel teemal rääkinud ja millised [suundumused] seal on? Aitäh,

Rene Kokk, palun! Aitäh, hea esimees! Lugupeetud ettekandja! Eelmise eelnõu arutelu juures jäi kõlama ühe põhimõttena, mis te välja tõite, et e-valimisi ei saa Eestis ära kaotada, kuna paljud inimesed võivad saada pahaseks.

Aitäh! Ma nii palju parandan, et see ei olnud kõlav argument, see oli komisjoni arutelu osa. See oli oma olemuselt neutraalne. Aga praegu ma tõesti ei oska hinnata Riigikogu liikmete meeleseisundit, kui see eelnõu peaks läbi minema. Aitäh! Aitäh, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Enne, kui ma avan läbirääkimised, on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Siim Pohlak, palun! Aitäh! Kohe päris protseduuriline. Härra Terras ütles siin oma ettekande ajal, et tema tegi kõik õigeaegselt, ja mina mäletan ka, ma olin seal komisjonis, kui öeldi, et 11. jaanuaril on see saalis.

Nii on. Head kolleegid! Järgnevalt ma avan läbirääkimised ja palun kõigepealt Riigikogu kõnetooli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel Anti Allase. Palun! Kolm minutit lisaaega, palun! Austatud juhataja! Head kolleegid! Pean väga nõustuma eelkõneleja Hendrik Johannes Terrase mõtetega. Kuna see eelnõu lihtsalt oma vormilt tundub väga populistlik, siis ma pean selle kõne, ehkki mulle isiklikult populism absoluutselt ei meeldi.See eelnõu tekitab minus küsimusi. Kas ikka on mõistlik inimesi veel suuremasse segadusse ajada ning niigi madalat Riigikogu mainet veelgi alandada? Minu arvates seda just see populistlik eelnõu teeb. Kelle huvides see võiks olla?Piiblist on tuntud fraas "Kes teist on patuta, see visaku esimene kivi".

Lisaks sellele on üks endine ja üks praegune EKRE fraktsiooni liige seoses kuluhüvitistega uurimise all. Meenuvad autode põhjatud paagid ja muud säärased piinlikud seigad.Oot-oot, miks siis sõnad tegudest nõnda lahku lähevad? Võib-olla on põhjuseks asjaolu, et mõnel üksikul Riigikogu liikmel on raske, nii paganama raske on kulutuste tegemise korrast kinni pidada. Kiusatus. Kiusatuse objekt tuleb likvideerida, nagu alkohol ja tubakas on suuremates kauplustes silma eest ära koristatud. Sellisest mõttekäigust võib mingi iva leida.Kui nüüd aga süüvida probleemi tegelikku olemusse ja lükata kõrvale populistlik vaht, siis mis on tegelikult kõnealuse eelnõuga kaotada plaanitava seadusepügala sisu? Riigikogu liikme staatuse seaduse § 30, mida eelnõuga soovitakse kaotada, ütleb, et Riigikogu liikmele hüvitatakse kuludokumentide alusel tööga seotud kulutused. Ehk eelnõu algatajad tahavad tegelikult kaotada Riigikogu liikmete võimalust taotleda tööga seotud kulutuste hüvitamist. See omakorda

mis on hädavajalikud Riigikogu liikme ülesannete täitmiseks. Mina tahaksin veel kord rõhutada ka sõnaühendit "tööga seotud vajalikud kulutused". Siinjuures oleks väga paslik meelde tuletada, et hüvitatavate kulutuste struktuuri ja korra kehtestamine on tervikuna pandud Riigikogu juhatuse ülesandeks. Seda ei määra seadus. Ehk see seadusepunkt ütleb ju ainult seda, et hüvitatakse Riigikogu liikme tööga seotud kulutused, aga see, mida hüvitatakse, on sätestatud juhatuse kehtestatud korras. Nüüd aga meenutan kõnesoleva eelnõu arutelu komisjonis, kus pärisin ettekandjalt, milliseid loetelus olevatest võimalikest kulutustest või kuluartiklitest tegelikult soovitakse kaotada. Jõudsime ühisele veendumusele, et mitmed korras toodud kulutused on Riigikogu liikme töö teostamiseks igati vajalikud. Ühtlasi jagasime veendumust, et autode liisimise hüvitamise kulu võiks võimaluse korral kaotada, see vääriks seda. Ja isiklikult ma seda ka ei kasuta. Samuti võiks lähtuvalt keerulistest aegadest mõne korras toodud kuluartikli ehk veel jätta Riigikogu liikmete endi katta, kuid see vajab täpsemat läbimõtlemist. Mõned näited. Keegi ei vaidle selle vastu, et Riigikogu liikme ülesannete täitmiseks on vajalikud lähetuskulud ning saadikutööd toetavate uuringute-ekspertiiside kulud, mida ikka aeg-ajalt ette tuleb. Samuti tundub igati mõistlik vastuvõtukulu realt hüvitada kodupiirkonnast pärit õpilaste Riigikogu külastamisega seotud kulusid. Arvan, et mõned kulutused on mõistlikult ja säästlikult kasutades ka põhjendatavad. Näiteks kaugematest kantidest Riigikokku tulevate saadikute otsesed sõidukulud. Kui küsite, miks, siis seetõttu, et Riigikogu tööle tulev võrokene või hiidlane ei peaks oluliselt rohkem maksma kui Tallinnas või pealinna lähiümbruses elav Riigikogu saadik. Seegi on omamoodi regionaalpoliitika. Aega kulub Võrust või Hiiumaalt Tallinnasse istungile tulekuks ja tagasiminekuks niigi kordades rohkem. Peaaegu üks tööpäev lisaks iga töönädal. Kokku võttes ei ole mõtet rahvast petta, et kui Riigikogu liikme staatuse seaduse § 30 tühistame, siis enamik neist kulutustest jääb tegemata. Ei jää. Paljud neist ei tohikski tegemata jääda. Aga kuluartiklid, mis tekitavad küsimusi, saab Riigikogu juhatus iga kell korda muutes kaotada. Ja loomulikult on iga Riigikogu liikme võimuses – kujundlikult – põhjatud paagid ja ahnuse anumad täitmata jätta. Ühtlasi jääb nii Riigikogu liikmete maine hävitamata. Selleks kõigeks kindlasti ei pea korraldama populistlikku tralli seaduse muutmise ümber. Aitäh! Suur tänu, hea kolleeg! Enne, kui ma palun Rene Koka siia Riigikogu kõnetooli, teen täpsustuse Siim Pohlaku küsimusele. Jah, vastab tõele, et 10. jaanuariks oli eelnõu siia Riigikogu saali saadetud, aga aga kuna sellel päeval oli ka näiteks EKRE fraktsiooni liikmete algatatud 16 käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu ja veel mitmeid teisi eelnõusid, siis oli see päevakord niivõrd Juhatus on lähtunud nendest põhimõtetest, mida ma olen siin korduvalt kirjeldanud, millest lähtuvalt me paneme päevakorra kokku, seetõttu juhatus tõesti varasemaks ajaks seda konkreetset eelnõu päevakorda ei pannud. täna on see siin ja me arutame seda praegu läbirääkimistel. Järgnevalt palun EKRE fraktsiooni nimel siia Riigikogu kõnetooli Rene Koka. Aitäh, hea esimees! Lugupeetud saadikud, kes saalis viibivad, ja kõik need, kes meid tubades vaatavad! Peab ütlema, et EKRE on oma järjepidevusega ikka midagi saavutanud ka. Nagu siin täna välja toodi, siis EKRE on seda ettepanekut, sellist eelnõu sama sisuga tegelikult kordi ja kordi juba siia saali toonud.

Ja selge see, et ükski fraktsioon või erakond ei taha seda teha kuidagi sedasi, et keegi sellest eemale jääks, vaid tahetakse ikka vastutus kuidagi kollektiivselt ära jagada.

Läbi huumoriprisma võib öelda küll, et tõenäoliselt see eelnõu lõpetab siin ka üsna kiirelt tänase hääletuse järgi, sest väga suure tõenäosusega on see üsna ebameeldiv suurele osale saadikutest siin

On tehtud sõnavõtte ja võetud seisukohti, et tuleks ikka midagi ette võtta, tuleks vaadata ja tuleks teha. Aga ma ütlen, et praegu on see koht, kus kõik peaksid toetama ja ongi võimalik näidata lisaks sõnadele ka seda oma tahet ja lasta lasta see eelnõu edasi, toetada seda ja hakkame siis menetlema. Teeme vahelduseks midagi lisaks tühjadele sõnadele ja hakkame reaalselt seda menetlema. Aitäh! Suur tänu! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 339 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume hääletamise ettevalmistamise juurde.

Austatud Riigikogu, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 339 esimesel lugemisel tagasi lükata! Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 32 Riigikogu liiget, vastu 9, erapooletuid ei ole. Eelnõu 339 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Järgnevalt tänane 10. päevakorrapunkt, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele vähendada kohtutäituritele sissenõude summast sõltuvaid põhitasu määrasid poole võrra". Siin on märgitud ettekandjaks Riigikogu liige Kalle Grünthal, aga teda ma saalis ei näe. Kuna see on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu

mitte kelleltki küsida, kas keegi teine tuleks Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel seda otsuse eelnõu siia Riigikogu kõnetooli ette kandma. Seega on meil tekkinud arutelu võimatus